i 30 možemo početi. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Htio sam samo jednu rečenicu jer mislim da je izuzetno važno da hrvatska javnost čuje. Ja sam naime prije, radi se o radu Hrvatskog sabora, a tu je i ministar pravosuđa pa neka i on to čuje. Ja sam prije 2 mjeseca poslao zahtjev za inspekcijski nadzor zbog kršenja Zakona o radu u Hrvatskom saboru kao predsjednik Odbora za rad i mirovinski sustav Hrvatskog sabora u trenutku kada su djelatnici Hrvatskog sabora više od nekih 40 sati u kontinuitetu radili svoj posao šta je kršenje Zakona o radu. Znači, to je bilo 22. ožujka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

prethodno obrazloženje tako da možemo provest jednu kvalitetnu raspravu. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo pred nama je Konači prijedlog Zakona o zemljišnim knjigama ne moram ni reći koliko je ovo važan zakon, u drugom smo čitanju i koncept je zapravo, a i rješenja su kao i u prvom čitanju. Prihvatili smo nomotehničke određene zahtjeve, pa smo nomotehnički zakon uredili. Prevažno pitanje kažem, u Hrvatskoj imamo 15 miliona, 15 miliona katastarskih čestica, negdje oko preko 3.000 imamo zemljišnoknjižnih uložaka, oko 4 do 5 miliona imamo zemljišnoknjižnih uložaka, tako da kada to vidimo iznimno je to važno i iznimno je bitno regulirati ove zemljišnoknjižni postupak i uređenje zapravo samih zemljišnih knjiga u okviru kojih se vode upisi stvarnih prava vlasništva, tereta, hipoteka i to je i za život građana ali i za gospodarstvo iznimno važno pitanje. Jako puno smo zapravo u nazad 10-tak pa i više godina radili tako da zemljišne knjige koje su nekada vođene ručno danas su u potpuno digitalnom obliku. Jako puno zapravo je u cijelom ovom segmentu napravljeno i između ostalog na neki način funkcionalno smo i katastar i zemljišne knjige spojili, imamo taj zemljišno, zajednički informacijski sustav. Dakle, to je jedan sustav u kome su objedinjeni podaci znači zemljišnih knjiga i katastra i ti postupci su sada na neki način jedinstveni, mogu se, sve se radnje mogu podnositi digitalnim putem. Također, smo napravili i jedan centralni arhiv, dakle sve ćemo zemljišne knjige, sve ovo što je u papirnatom obliku, sve ćemo to smjestit u centralni arhiv u Gospiću i oslobodit ćemo sudove tih silnih papira. Sve ovo dalje što nastaje bit će u digitalnom obliku. Koncept ovog zakona je zapravo ostao na potpuno na temeljima onog prvog čitanja, a to je da želimo zakonom propisat brzinu, propisati i dalje stvorit uvjete za daljnju digitalizaciju, pa ću ja ukratko samo još jednom ponoviti ponoviti ono što smo u prvom čitanju i rekli. Zemljišnoknjižni postupak određujemo kao hitan postupak i propisujemo rokove za donošenje rješenja u redovnim i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima. Redovni su upis prava vlasništva, upis tereta i tu su nam rokovi znači za donošenje rješenja od dana kada se zahtjev podnese 15 dana. Posebni postupci, tu je važno reći pojedinačni ispravni postupak, rokovi su 30 dana za donošenje rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka, 30 dana je za objavu oglasa, 60 radnih dana za održavanje rasprave od proteka posljednjeg dana iz roka oglasa, a 8 dana nakon toga za donošenje odluke nakon zaključenja rasprave. Također, što se tiče osnivanja i obnove zemljišnih knjiga mi u RH imamo 160 katastarskih općina za koje se ne vode zemljišne knjige i ovdje propisujemo rok, dakle 5 godina za osnivanje zemljišnih knjiga odnosno 3 godine za osnivanje zemljišnih knjiga za one katastarske općine gdje se vodi polog isprava ili kartoni zemljišta od dana stupanja na snagu zakona. Dakle, gdje negdje već podatke imamo tu si propisujemo kraći rok da osnujemo i obnovimo. One hipoteke koje su upisane bile do 1. rujna 1980. njih brišemo, dakle po, po službenoj dužnosti to zakon propisuje jer nakon '80. godine zaista više to i nema nekakvog smisla i mislim da je racionalno to sve pobrisati. Podaci o zemljišnoj knjizi prilikom promjena adrese, to je, uvodimo jednu novost, to znači kada idete promijeniti prebivalište, tada dolazite u MU, podnosite dokumentaciju, promijeni se prebivalište i to u sustavu koji je danas, to ne dovodi do automatizma promjene te adrese u zemljišnim knjigama nego je onda po današnjem sustavu vi morate opet doć u MUP, dobit potvrdu da ste promijenili adresu i tada idete opet na nadležni općinski sud, podnosite prijedlog da se taj podatak promijeni, onda se donosi rješenje o tome i to je cijeli jedan administrativni put koji je zapravo nepotreban, sad ovdje propisujemo kada promijenite taj podatak u MUP-u, on automatski on automatski ide u zemljišne knjige i vi kao zapravo pojedinac s tim nemate ništa, to su zapravo blagodati digitalizacije, to su zapravo te dobre stvari na kojima mi naravno inzistiramo. Uvodimo i postupak osnivanja i obnove zemljišnih knjiga bez provođenja novih izmjera, znači rok za to je 90 dana u kojem nadležno tijelo za katastar mora dostaviti katastarski operat za provedbu postupka osnivanja, obnove ili dopune zemljišnih knjiga čim se izbjegavaju troškovi novih izmjera. Dakle izmjere su uvijek značajan trošak u cijelom ovom postupku, mi sada propisujemo da tamo gdje je situacija relativno korektna, nema novih izmjera. Ovo je isto iznimno važno, uvodimo elektronički vođenu zbirku isprava i elektronički spis, to znači sve što se dalje unosi, čuvat ćemo u digitalnog obliku, dakle želimo se riješiti papira, ja moram priznati da po Hrvatskoj obišao sam sve sudove i gdjegod sam bio, spisi su po hodnicima upravo vezano za zemljišne knjige, to su ovakvi stupovi papira, dakle sve ćemo ubuduće uvoditi na ovaj digitalni način. Isto jedna ja mislim korisna novost, javni bilježnici prilikom ovjeravanja isprava koje su temelj za upis u zemljišnu knjigu, oni dakle neće po automatizmu, nego će javni bilježnik upoznat, došli ste ovjeriti ugovor, potpis na ugovoru, javni bilježnik će reći mogu vam ja elektronički i podnesti prijedlog zemljišno-knjižnom sudu za upis i ta radnja preko javnog bilježnika bit će jeftinija nego ako odlazite sami, tada je pristojba nešto skuplja ali dužan nas je upoznati pa vi imate izbor hoćete ovo ili ono. tako da to je, nismo željeli nikome ništa nametat ali stimuliramo zapravo da to sve ide brzo i da to sve ide u digitalnom obliku. Dakle evo i nadalje ostajemo na temeljima prvog čitanja, želimo brže postupanje, želimo jasnije postupanje, želimo digitalizaciju kao i u cijelom pravosuđu gdje radimo radimo zapravo na uspostavi uvjeta za digitalizaciju u svim drugim postupcima, tako i ovdje. Evo predlažem da nakon rasprave da podržimo ovaj zakon, hvala lijepo.

podržavam da se stvari ubrzano rješavaju, da se upisuju u zemljišne knjige, zanima me da li će ovaj zakon pomoći primjerice u situaciji kada ministar Tolušić 2014. ima samo jedan skroman stan a 2018. ima veći, kuću, dva auta i vrlo teško može objasniti odnosno javnosti ne objašnjava nesklad te imovine koju je stekao u zadnjih 4, 5 godina. Znači zanima me da li je ova brzina upisa u zemljišne knjige, može pomoć da ministri u hrvatskoj Vladi, recimo g. Tolušić objasni hrvatskim građanima način na koji je stekao ovih nekoliko godina tako nevjerojatno skupu imovinu i s druge strane, da li će ovaj zakon omogućit da puno jednostavnije prijavi roštilj

Dobro, vi ste ovaj zakon vješto iskoristili da zapravo stavite fokus na nešto drugo, ovaj zakon ne vodi računa o tome tko će kad prijaviti, da li su razlike ili nisu, to je predmet nekih drugih postupaka i nekih drugih zakona ali brzina je svakako nužna, pogotovo ja bih rekao gospodarstvenicima koji sutra kad ishađaju nekakav kredit, znači da im se u nekakvom brzom roku riješi pitanje uknjižbe zaloga ili takve stvari. Tako da ovaj zakon će dovesti zapravo do velikih pozitivnih promjena i pomaka i baš u korist gospodarstvenika ali i u korist samih fizičkih osoba koje žele sutra ući u nekakav kreditni odnos. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ministre, sve što ubrzava ključni problem razvoja RH, to su zemljišne knjige, katastar i sve šta je neriješeno i šta je od Austrije u većini dijelova Republike Austrougarske nije rješavano. Po meni ovaj zakon ako i donosi ubrzanja i digitalizacija i informatizacija, ubrzava postupak uknjižbi i rješavanja tih problema, ključni problem je po meni primjer evo aglomeracija u Sinju, navodnjavanje i odvodnja koja je vrlo bitna, ogroman projekt, 240 milijuna kuna je gašenje, nepostojanje općinskih sudova koji su stoljećima postojali, nemamo dovoljno ljudi da očisti 2640 čestica kud ide aglomeracija. Nemamo ljudi zbog toga što su ugašeni sudovi.

Nemamo mi ugašene sudove, mi imamo zapravo sudove koji su malo veći međutim imamo stalne službe izvan sjedišta suda. Dakle te stalne službe izvan sjedišta suda, one su povezane sa samim svojim sjedištima i obavljaju one poslove vezano za područje stalne službe na na kojem ona prostoru djeluje tako da s te strane mislim da mi tu nemamo problem, u sustavu imamo 1700 i nešto sudaca, imamo i preko 600 savjetnika. U zemljišnoknjižnim postupcima imamo ovlaštene sudske referente koji zapravo vode te postupke i upisuju. Tako da sve ono što je pred nama, mislim da smo kadrovski ekipirani i da ćemo to sve moći obaviti. i solidarnosti)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, no u svakom slučaju treba pozdraviti jedinstven tekst ovog zakona nakon, ako sam dobro prebrojao oko 10-tak izmjena i dopuna tog zakona kojim se pojednostavljuje postupak, skraćuju rokovi, ali moja replika ide prema pitanju što ste istakli u uvodnom izlaganju. Rok od 3, odnosno 5 godina. Da li su osigurani uvjeti da se otvore zemljišne knjige u ovim katastarskim općinama u kojima se vrši polog ili uopće nema zemljišnih knjiga? Zanima me taj odgovor. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Da, mi ovdje nemamo zemljišne knjige. Zato postoji ovaj rok od 5 godina i rok od 3 godine. Ovaj rok je od 5 godina malo duži zato što tu nemamo egzaktne podatke, a ovaj rok od 3 godine se odnosi na ona područja gdje imamo položene isprave i tu zapravo možemo brže postupati, to je u odnosu

Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Poštovani ministre, mislim da se ovim konsenzusom svi slažemo da će ovo donijeti brže i kako ste rekli, i jasnije i definirane što se tiče poslova zemljišnih knjiga i upisa, ali ono što je sigurno da ovo više ima dva smjera djelovanja. Ovaj ex nunc, dakle ono što će biti od sada nadalje se ubrzava, digitalizira i to je dobro. Mi moramo razmišljati s onim neriješenim pravno-imovinskim pitanjima koji su iza dakle, to neće riješiti samo pitanje ovog zakona, zahvatiti dublje, šire. Imamo puno nerazjašnjenih vlasničkih odnosa koji koče, pa u krajnjoj liniji i gospodarstvo. To su naši građani svjesni, naravno, onemogućavaju se prometovanje, pravni promet nekretninama i puno drugih stvari. Dakle ovo je dobar korak koji pozdravljamo, apsolutno, mislim da ćemo se to svi složiti da sve ono što je navedeno, da sada na ponavljam ponovno je dobro, međutim moramo ići šire, moramo ići i unatrag, što se tiče i drugih zakonskih mjera i mogućnosti kako razjašnjavati one sve zamršene vlasničke odnose koji nas koče. Zahvaljujem. Dražen (HDZ)** Hvala lijepo na pitanju. Pa gledajte, točno je, nas terete i predmeti koji su zaostali. Međutim, opće gledajući u pravosuđu, smanjuje se broj neriješenih predmeta i ovdje se smanjuje, povećava se brzina, treba nam sve manje vremena da riješimo predmet i ovo novo što dolaze, zapravo ide relativno brzo. Naš temeljni problem su oni zaostali, ali ja bih rekao možda iz prošlog stoljeća, predmeti gdje se vlasništvo mijenjalo, ali stranke nisu podnosile zahtjeve da to da to se evidentira i kroz ovaj pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak, to je jedna relativno dobra metoda da se te stvari riješe. Vi imate negdje upisano gdje pra pra pradjeda, a zapravo promjena vlasništva je nakon njegovog vlasništva bila nekoliko puta, više puta, ali nitko to nije evidentirao, nitko nije podnosio prijedlog. Ovo je jedan instrument gdje se to da preskočiti. Imamo dva javljanja, pretpostavljam za stanke. Prvo javljanje je tražio, prvo se javio, pardon, g. Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Zatražit ćemo stanku u ime kluba da se konzultiramo o ovom zakonu koji sa jedne strane radi, ja bih rekao jednu dobru stvar koja će dovesti do ubrzanja postupaka u zemljišnim knjigama. Ja bih rekao nešto što naši građani svakodnevno traže, a to jednostavnije rješavaju svoje probleme, investitori, potencijalne investicije, itd. Ono što nas brine i oko čega se moramo konzultirati je u biti jedna poruka koja ne ide u skladu sa ovim zakonom jer ako ovdje imamo Vladu i ministra koji se zalaže da se u 30 dana rješava problem upisa u zemljišne knjige, kako je moguće da radnička prava nisu bitna i da za dva mjeseca nema inspekcije u HS-u koja će prekontrolirati što se je dogodilo 22. ožujka i da li su prekršeni zakoni RH? U HS-u mi koji donosimo zakone, to je nešto što pokazuje dvoličje hrvatske Vlade, što pokazuje da se za HDZ zakoni ne primjenjuju i da za HDZ zakoni ne vrijede jer da vrijede zakoni za HDZ, onda bi ministar Tolušić morao jasno pojasniti svima, na koji način je stekao ogromnu imovinu protekle 4 godine, di su mu računi za kuću i da pokaže račune za kuću, firme koja je radila sa Virovitičkom županijom dok je on bio župan, onda bi pokazao te račune, objasnio u imovinskoj kartici sve do zadnjeg retka, a ne bi to bilo samo tehničko pitanje za premijera Plenkovića koji je na taj način šalje poruku svima u Hrvatskoj, za HDZ zakoni ne vrijede. I pozivam još jednom ministra uprave Lovru

Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegice i kolege, tražim stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta da još jednom se konzultiramo, a ujedno i upoznamo javnost o problemu znači rješavanja zemljišnika u velikim projektima velikim projektima EU fondova, kao što je aglomeracija u Sinju, gdje je značajno i najbitnije znači upisivanje u zemljišnik čestica gdje treba pravo služnosti i pravo puta ili da bi uopće projekt se mogao odraditi koji već godinama se koči zbog nemogućnosti upisa i nedostatka ljudi u znači u zemljišniku i to je jedan od ključnih problema kad sam govorio o gašenju općinskih sudova, kao što je npr. jedini općinski sud, niti jedan nemamo u Dalmatinskoj Zagori. Volio bi da ministar shvati ovaj problem, projekat u vrijednosti aglomeracije u Sinju, 240 milijuna kuna, 2,5 tisuća čestica se mora očistiti koji se nalazi na velikoj površini, 4 katastarske općine, al nemamo ljudstva, nemamo ljudi, zbog čega? I zbog gašenja općinskoga suda gdje Općinski sud u Splitu šalje te ljude na druga područja, a nama novac curi ispod prsta, to je ogroman projekt aglomeracije zbog nemogućnosti upisa, čišćenja tih čestica po pitanju il prava služnosti je problem Ministarstva pravosuđa jel nisu osigurali dovoljno kadra u katastarskim tj. u zemljišnicima u sudovima i to je ogroman problem, to je kočnica toga projekta od 240 milijuna kuna koji je već triba bit implementiran, ali ponavljam, zbog nedostatka ljudstva u zemljišnicima ne može se upisati i očistit te i to i to sam upozoravao kod gašenja općinskoga suda, niste slušali, pa tako da ljudi darovanu il kupljenu zemlju za upisat u zemljišnim, čekaju po 10.g. …/Upadica: Hvala/…i kakav je to razvoj? Znači …/Upadica: Hvala lijepo g.

izvolite, imate pravo, Zemljišne knjige su jedna od temeljnih, najvažnijih evidencija u RH koja, u koju se evidentiraju podaci o najvrjednijoj imovini građana RH. Stoga je ovaj prijedlog zakona koji će doprinjeti sređivanju zemljišne knjige iznimno važan, on je pretpostavka u prvom redu mogućnosti investiranja, ne

da je u RH u provom kvartalu ove godine rast investicija bio preko 11%. Da bismo mogli nastaviti tim intenzitetom investiranja u RH, u RH, potrebno je prije svega omogućiti ishođenje akata za građenje, a pretpostavka, temeljna pretpostavka ishođenju akata za građenje tj. građevinskim dozvolama je upis prava vlasništva i investitora. Prema tome, kao što je i sam ministar rekao, u RH postoje određene općine i gradovi, određene katastarske općine gdje nije ustrojena zemljišna knjiga. Činjenica da prijašnje Vlade, pogotovo Vlade SDP-a o tome nisu brinule, nisu skrbile, za to vrijeme nisu riješeni ti temeljni problemi, pozdravljam ovu izmjenu zakona koji se u velikom dijelu oslanja i na činjenicu da smo donijeli

Dobro. Nakon konzultacija nastavljamo i odbori, to su bili Odbori za zakonodavstvo i Odbori za pravosuđe. Žele li predstavnici nešto reći? Ne žele. Otvaram raspravu. Prva je gospođa Marija Jelkovac, ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite gospođo Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo, probati ću kratko reći par stvari o Konačnom prijedlogu Zakona o zemljišnim knjigama. Puno toga je već rečeno u prvom čitanju i ministar nas je sada u uvodnom obrazloženju podsjetio na sve ono što se kroz ovaj novi prijedlog zakona ustvari uvodi. Ono što je zaista sigurno to je da su zemljišne knjige nužna i najpotrebnija najpotrebnija evidencija koja ustvari čuva zakonitost svih stvarnih prava a prije svega zakonitost vlasništva na način da je ono uredno zabilježeno u zemljišnim knjigama i da se kroz kroz takvu zabilježbu u svakom trenutku zna tko je vlasnik i da to ustvari stvara uvjete pravne sigurnosti. Ovaj prijedlog zakona također je dio reformskog paketa zakona iz resora pravosuđa, reforma zemljišnih knjiga i katastra provodi se kontinuirano već duže vrijeme a s ciljem uspostave modernog, efikasnog i transparentnog sustava zemljišnih knjiga i katastra u elektroničkom obliku a to čini i u sklopu nacionalnog programa pod nazivom uređena zemlja. Zbog potrebe implementacije novih informatičkih i tehnoloških rješenja Zakon o zemljišnim knjigama je do sada 10 puta mijenjan. I stoga se sada predlaže cjeloviti tekst novog zakona koji bi uz dosadašnje zakonske promjene u sebi implementirao i sada potrebne izmjene. Treba naglasiti da se danas sve zemljišne knjige vode u elektroničkom obliku a podaci su dostupni putem interneta i to bez naknade za sve građane. Zajednički informacijski sustav tzv. ZIS uveden je u sve zemljišno knjižne odjele i katastarske urede te je u punom opsegu korištenja od studenog 2016. godine. 2016. godine. Svrha ZIS-a je podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina, pojednostavljenje procesa te brzina i kvaliteta pružanja usluge građanima. Preko aplikacije u one stop shopu moguće je na javnim bilježnicima, odvjetnicima i sustavu e-građani izdavanje zemljišno knjižnih izvadaka sa snagom javne isprave. Također je omogućeno podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem od strane javnih bilježnika i odvjetnika što sve doprinosi konačnom cilju a to je elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama. Ja neću sada ponovno govoriti o tome što sve uvodi ovaj konačni prijedlog zakona kao novine jer je to vrlo sistematično u uvodnom obrazloženju naveo i ministar tako da to ne ponavljam. Samo bih rekla da su također neki od razloga za donošenje ovog novog zakona i arhaični izrazi te nomotehničko usklađenje sa ostalim zakonima i propisima. Prilikom donošenja Zakona o zemljišnim knjigama, zemljišna knjiga se vodila ručno te je u zakonu bila propisana iznimka za elektroničko vođenje zemljišnih knjiga. Međutim, razvojem sustava ručno vođene zemljišne knjige su prepisane i od 2003. godine zemljišna knjiga se počinje voditi u elektroničkom obliku. Novim zakonom predviđeno je da s elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama smatra pravilom, te su zakonom utvrđeni temelji i ovlaštenici takvog postupanja. Također je ovim novim zakonom bilo potrebno riješiti i određene pravne praznine i jasnije propisati odredbe čije tumačenje je u primjeni postojećeg zakona dovodilo do neujednačene sudske prakse. naši građani još uvijek vode i određene sudske postupke zbog dokazivanja prije svega prava vlasništva što zbog toga što su neki podaci u zemljišnim knjigama, nisu upisani ili nisu na vrijeme provedeni tako da nemamo u svim slučajevima točnu evidenciju sadašnjeg stanja pa to stvara određene probleme kod određenih imovinsko pravnih odnosa. Međutim ono što bih ja rekla dakle da ovo uvođenje elektroničkog poslovanja prije svega i evidencije u zemljišne knjige će zasigurno ubrzati postupanje međutim one sadržajne promjene i rješavanja ovakvih problema možemo očekivati tek nakon što se u nekim katastarskim općinama provedu nove katastarske izmjere te kako bi se uskladilo sadašnje postojeće stanje. Ono što je zasigurno da se postupci ubrzavaju a o tome nešto možemo vidjeti i iz statističkih podataka tako da je prosječan broj dana za uknjižbu u veljači 2019. bio 22 dana. na području općinskog suda Makarska prosječan broj dana za uknjižbu je recimo 144 dana što nije malo ali je s druge strane u općinskom sudu Virovitica praktički se rješava predmet isti dan tako da vidimo tu jednu, U veljači 2019. g. bilo je 42 916 zaprimljenih predmeta, dok je bilo 43 396 riješenih predmeta i 46 595 neriješenih redovnih predmeta. Izdano je 95 758 zemljišnoknjižnih izvadaka, elektroničkim putem izdano je 4 854 zemljišnoknjižna izvatka. Elektroničkim putem bilo je zaprimljeno 321 prijedlog za upis u zemljišnu knjigu. Kada pogledamo 2018. godinu, bilo je izdano 1 157 000 izvadaka, od čega je 77 528 izdano elektroničkim putem. Evo, trenutno se na sudovima provode 24 postupka osnivanja zemljišnih knjiga te 71 postupak obnove zemljišnih knjiga, što također ukazuje na to da se značajno i ubrzano radi na tome da se stvore optimalni uvjeti za što brže rješavanje upisa u svim općinskim sudovima. Na zemljišnoknjižnim odjelima su otvorene 252 zemljišne knjige, za sada. Klub HDZ-a će stoga podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o zemljišnim knjigama jer smatramo da će se postupanja u zemljišnim knjigama ubrzati, ubrzati, također zbog propisivanja novih rokova koji su kraći od dosadašnjih, a također iz razloga što se prelazi na potpuno elektroničko poslovanje te će se uskladiti i na taj način zemljišnoknjižni katastarski podaci, dovest će na taj način do veće pravne sigurnosti u poslovanju nekretninama i zaštiti prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama. Ono što bih još na kraju dodala, da je između prvog i drugog čitanja, da su prihvaćene sve primjedbe Odbora za zakonodavstvo i da je ovaj konačni prijedlog zakona u onom tehničkom smislu dorađen u odnosu na prvo čitanje ovakav zakon ne zahtijeva dodatna financijska sredstava u državnom proračunu jer će se provoditi kroz redovno poslovanje zemljišnoknjižnih sudova. Hvala lijepa. Hvala i vama. Idemo dalje. Sad ispred Kluba MOST-a Nezavisnih lista će dogovoriti g. Miro Bulj. Hvala lijepa. Uvažene kolegice i kolege. Uvaženi ministre sa suradnicima. Zemljišnici, katastar je ključni problem razvoja RH jer jedan od onih najbitnijih, jer jednostavno svi koji žele ulagati i rješavati imovinsko-pravne odnose, godinama moraju čekati na područjima, dakle, odakle ja dolazim, a vjerojatno je tako na području cijele RH, osim što je rekla kolegice u određenim dijelovima gdje je možda to nešto bolje riješeno. Neki zemljišnici nisu mijenjani od Austrije, znači od pretprošlog stoljeća, tj. početka, jednostavno, vrlo malo je tu riješeno problema i jednostavno tu su ključni problemi mogućnost razvoja tih područja, a poglavito, evo, ja sam spominjao maloprije, opet ću spomenuti da je osnovni problem što kod projekata EU, danas kojega sam napomenuo, a to je vodo tj. to je projekt aglomeracije na području cetinskog kraja, tj. Sinja, to je integralni sustav vodoopskrbe i odvodnje, aglomeracije Sinj. Rekao sam da je to negdje oko 28 milijuna kuna je taj projekat. Mi imamo problem što nemamo uopće u zemljišniku dovoljan broj ljudi, pa tako primjer, evo, vidim ovaj dopis od čelnika jedinica lokalne samouprave 2018., 9. mj. gdje kažu da jednostavno da bi dobili pravo služnosti na 2000 i nešto čestica, da bi uopće taj projekat aglomeracije, odvodnje i navodnjavanja, odvodnje i vodovoda se riješio, a vrlo je bitan projekat i zbog toga što središtem Sinja imamo lateralne kanale gdje je kanalizacija prolazi otvorena, da bi se riješio taj problem i samoj ugrozi zdravlja ljudi na tome području, ali je taj projekat iz EU fondova i rješava se problem, naravno očuvanja rijeke Cetine jer to ide izravno kanalizacijski sustav u rijeku Cetinu i jednostavno, to je jedan ogroman problem i sad kad smo imali mogućnost to riješiti, taj projekat je proglašen strateškim, znači ubrzava određene stvari kod rješavanja imovinsko-pravih odnosa, kod prava služnosti, kod tih čestica koje treba riješiti, je ogroman problem koji je uočen, uočen je broj djelatnika koji rade na tome. Pa primjer, na tome je ostalo u Sinju na tome ogromnome području gdje imamo znači 5 katastarskih općina 5 katastarskih općina na tome dijelu. Radile su samo dvije djelatnice, referentice uz ovo sve što mora se upisati, tako da u Sinju za uknjižit se treba čekati, neki darovni ugovore, zemlje ili .../Govornik se ne razumije./... mjesecima pa i godinama se čeka hoće li se to riješiti. Ja sam to upozoravao da će se to događati kod općinskih sudova kad je bio preustroj, ali jednostavno nezamislivo je da područje kao što se Dalmatinska zagora od Krke do Neretve, da nemamo općinskoga suda. Da sve prebačeno u Split i naravno da predsjednik suda u Splitu šalje ljude prema potrebama u druge krajeve, po otocima iz toga bazena koji se nalazi u zemljišnicima, kao predsjednik suda naravno i moraju čelnici pisati molbe da se to uknjiži jer jednostavno će nam uteći 28 milijuna kuna EU fondova. Znači to je ogroman iznos novca koji, ako se ne riješi u zadanim rokovima uz to što će se morati plaćati ogromne kazne, postoji mogućnost da se to ne riješi, ja vjerujem da će se to riješiti, da će se dati jedan određeni napor da se taj projekat ucrta i da se riješi na najbolji mogući način da se napokon riješi problem odvodnje, kanalizacije na području Sinja i Cetinskog kraja jer inače i dalje će odlaziti te fekalne vode u rijeku Cetinu, a ovaj novac može propasti, e to je ministre ključ problema. Znači, sve ovo što je dobro u ovome zakonu i digitalizacija, informatizacija, ubrzavanje postupaka, rješavanje sve je to dobro, ali u praksi mi smo doveli do toga da čak projekti ulaganja investitora drugih koji misle investirati na ta područja, da ova ulaganja koja su iz EU fondova, koja su značajna i za gospodarski razvoj jer se radi o ogromnom iznosu za ovome trenutku kad je demografski pad i kad ljudi odlaze, sustav aglomeracije na području Sinja i Cetinskog kraja, tako je vjerojatno i drugim, al ja govorim sad primjer da jednostavno nerješavanjem tih 2.000 čestica nemogućnosti uknjižbe il prava služnosti, il sve što triba da bi projekt mogao dobit taj novac, da je to u biti ugrožavanje investicija. I to je problem i o tome sam upozoravao vas ministre, cjelokupnu javnost tak da smo mi gradonačelnici, pozvao ja kao saborski zastupnik gradonačelnike, načelnike područja Cetinske krajine, župana da se izborimo da u središtu Dalmatinske zagore barem ostane jedan sud. Samo Cetinska krajina neću govoriti o cijeloj Zagori je veća po broju stanovnika od Ličko-senjske županije, a površinski od Međimurske županije. Što znači nije to mali prostor, a kako, kao što sam rekao da nemamo ljudski potencijal tj. nemamo ljude koji tribaju odraditi taj posao nego radile su dvije referentice, jedan je bio u Vrlici ovaj djelatnik, drugi je bio na odmoru, ne znam zbog čega ili bolesti ili nešto slično uglavnom samo su dvije referentice radile, to govorim o ovom projektu. I te dvije referentice su morale odraditi sve ostalo, sve što se događalo nasljedno, kupovina zemljišta i jednostavno to je ogromna kočnica i to stvara ogromnu nervozu i pritisak na ljude koji žele ulagati, a naravno i na fizičke i pravne osobe koje dobiju, kupu zemlju, nasljedno i sl. Prema tome, ja mislim da sve šta je dobro u ovome zakonu triba podržati jer je ovo ključni problem, treba to i nadograđivati vjerojatno može to i bolje što se tiče propisa, međutim jedno je propis, a drugo je provedba. Jer bez ljudi na terenu mi ne možemo ništa odraditi. Lipo ono kad kažemo da ćemo to met u digitalni oblik, da neće biti papira, to je ok, lipo je kad kažemo da će biti informatizirani, da će biti ubrzani postupci, da imamo mogućnost javnog bilježnika ako želi, da imamo izbor, sve je to dobro i to je prihvatljivo. realno stanje je problem broja ljudi koji bi proveli određene postupke da bi se mogli ostvariti određeni projekti, ja sam sad spomenuo ovu aglomeraciju. 28 miliona EUR-a ili negdi oko 250 miliona kuna koji su ovaj vrlo bitan projekt za to područje i ekološki jer će zaštitit rijeku Cetinu i zdravlje ljudi jer je nesnosljivi smrad u centru grada Sinja kad kroz jedan potok, tj. dva potoka Ćosin potok kraj škola, vrtića, hotela, evo kad dođete na Sinjsku alku, pa ćete vidjeti koji je to ovaj ekocid i opasnost za zdravlje ljudi i stanovnika. Sad govorimo u 2019. godine i šteta bi bilo da ovaj projekat propadne zbog toga što nismo imali kapacitete da uknjiže, a imamo taj novac u EU fondovima il da plaćamo bilo kakve penale i to je se već trebalo odraditi od 2013., '14., '15. al uvijek negdje zapinje. Ne nije osnovni krivac samo ovo, što se ne može uknjižiti. Međutim on je jedan od ključnih problema jer nemamo dovoljno ljudi. Vjerujte mi da je ostao Općinski sud u srcu Dalmatinske zagore, Općinski sud Sinj sa povećanim kapacitetima ljudi u ovome zemljišniku, zemljišnom odjelu da bi zasigurno taj problem bio ubrzan, ubrzan. Stoga ponavljam i još jednom i to ću reći završno. Sve promjene koje idu na ovaj ključni problem rješavanje zemljišnika, katastara, ubrzanja toga, digitalizacije, informatizacije, olakšavanja i ubrzavanja postupaka triba prihvatiti i možda nadograđivati, ako ima možda prostora za nadogradnju, međutim mi nemamo dovoljno ljudi gdje bi ih tribali imati. Imamo ih dovoljno možda u upravi, suglasni da ima viška, al na ovim ključnim i bitnim gdje se rešaje problemi građana, investitora, vlasništva nažalost nemamo. I to je problem očito i Hrvatske države. Na ključnim, na ovim mistima bitnim gdi triba određivati stvarne stvari i probleme bitne za projekte kao što su ili pravo služnosti ili razvlaščivanje ili da bi se projekti mogli odraditi jer ako nema projekt nije očišćen 100% i nije ucrtan 100% u vlasnički ili pravo služnosti taj projekt može propasti. Nama propada u ovome slučaju 28 miliona kuna za aglomeraciju. Znači, zakonske promjene idu na bolje i to triba jasno reći ministre, međutim stvarni problem koji vi morate rješavati je nedostatak ljudi u zemljišnicima i nedostatak ljudi u kastrima, poglavito ovo di je. To je ključni problem jer bez ljudi nema ništa i to je ključni problem i to je kočnica ulaganja u RH, a a poglavito na ovim područjima gdje je taj problem još izraženiji osim nekoliko bazena u RH, kolegica je prije spomenula Virovitica da taj problem rješaje dosta brzo u jednom danu, dva, međutim na ovim područjima koje ja spominjem nije takvo stanje. Zbog čega, zato što smo digli ruke od tih krajeva, ja govorim sad o području Dalmatinske zagore tj. cijelog dalmatinskog zaleđa jer nemamo, ono što smo ostavili tim ljudima ono što su imali stoljećima, općinske sudove i da oni sami mogu regulirati svoje potrebe na tom području a ne da iz Splita neko regulira kako će biti na otocima, kako će biti u Dalmatinskoj zagori zbog toga da bi zaustavili i spriječili propadanje ovih projekata koji su vrlo značajni uz ove zakonske izmjene koje su pozitivne i koje su zakonski dobre jer olakšavaju određene stvari i daje se nova mogućnost uknjižbe kao što sam rekao i preko javnog bilježnika ako je netko imao volje ali ostaje mogućnost da se i na sadašnji način netko uknjiži, zavisno šta je jeftinije, skuplje ali uglavnom će se ubrzavati, smatram da je osnovi problem šta nemamo dovoljno ljudi na bitnim mjestima, u zemljišnicima, nemamo ljudstva i to je glavna kočnica svih, poglavito onih koji žele investirati a ja sam ciljano govorio o projektu aglomeracije u cetinskom kraju koja je ugrožena, dovedena do faze ugroženosti zbog nedostatka ljudi u zemljišniku. Evo ministre, to je ona moja opservacija, to je ono što sam se ja protivio da se općinski sud u Dalmatinskoj zagori ostavi u centru Dalmatinske zagore, to je Sinj, niste to prihvatili, rekli ste da će biti stalna služba, sad imamo imat ćemo ih jer neće biti vječni saborski zastupnik, ni vi ministar ni predsjednik suda isti koji je sad predsjednik suda i sve ovisi o dobro volji predsjednika suda, na ovaj način ugrozili smo projekte iz Eu fondova, ugrozili smo investitore i gospodarstvenike koji ne mogu riješiti vlasništvo uz sve ove zakonske izmjene koje daju određeni napredak, problem je nedostatak ljudi, nedostatak ljudi na pravim mjestima. Imamo viška ljudi po ministarstvima, agencijama, županijama, a ovdje gdje trebaju bit ljudi u zemljišniku, mi nemamo ljudstva. Ostala knjiga recimo u Cetinskoj krajini, na dva slova a radi se o ogromnoj površini, ogromnim projektima, Eu fondovi koji mogu su bitni i ekološki i gospodarski i svakako i koji se financiraju iz EU fondova uostalom, znači nema razvoja dok se riješi taj problem i zato vas još jednom ministre ovdje pred javnosti bi upozorio da preispitate odluku o gašenju, tj. o nevraćanju kao što je ugasilo 2015. g. budimo realni, sud 2014. ili 2015. SDP-ova Vlada, vi ste sud u Sinju općinski, vi ste dobili mogućnost i povećali ste broj općinskih sudova u puno manjim sredinama, isključivo političkim isključivo političkim pritiscima, u Sinju je, sud nije bez obzira šta je županija stala, šta su općine stale, gradovi, da se Općinski sud u Sinju vrati a poglavito zbog ovoga problema a ključni problem je nedostatak ljudi u

nije, Milošević, govorit će ispred Kluba zastupnika SDSS-a, Boris izvolite. **Milošević, Boris (SDSS)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U prvom čitanju sam rekao da je zakon dobar, da je zakon jedan iskorak u rješavanju problema sa zemljišnim knjigama i da ga u konačnici treba podržati, ja ću se ovdje u raspravi osvrnuti na neke detalje tog konačnog prijedloga zakona, prvo bi rekao nešto o samom konačnom prijedlogu zakona u očitovanju zapravo ministarstva koje je reklo da nije bilo nekih konkretnih prijedloga na sam tekst zakona pa onda se nisu očitovali da li prihvaćaju ili odbijaju. Ja mislim da sam bio u raspravi svojoj pri prvom čitanju istakao jedan prijedlog za koji sad mislim da je dobar i ponovit ću ga opet, dakle odnosi se na primjerice davanje ovlasti jedinicama lokalne samouprave, dakle općinama i gradovima da mogu davati izvatke iz zemljišnih knjiga, mislim da bi to bio dobar potez, ako imamo sad činjenicu i mogućnost da ZK izvadak za bilokoju katastarsku općinu možemo dobiti na bilokojem općinskom sudu, ako imamo mogućnost da kod javnog bilježnika bilokojeg izvadimo ZK izvadak za dakle za bilokoju česticu, ako to možemo učini ti u toplini svoga doma preko usluge E-građanina, onda bi bilo dobro da to dozvolimo odnosno omogućimo i općinama i gradovima pa im dopustimo pristup registru, s verificiranim upisima, da im možda omogućimo još neke druge stvari da mogu raditi odnosno da mogu davati izvatke dakle iz službene evidencije jer činjenica je da u brojnim općinama se smanjuje ili se u potpunosti ukidaju razne državne službe, razne ispostave javnih službi i zapravo općina predstavlja jedinu javnu službu odnosno općina predstavlja i jedinicu lokalne samouprave i državu u jednom i građanima pogotovo koji imaju problema sa javnim prijevozom prema većim središtima gdje su te državne službe bi olakšali život kad bi omogućili dakle takvim općinama da mogu i davati podatke iz službenih evidencija i kad bi taj izvadak vrijedio kao i izvadak koji bi se dobio na sudu. Drugo, spominjao sam i 17 katastarskih općina kao primjer u Gorskom kotaru gdje su zemljišne knjige stavljene van snage poput Dubrava, Plaškog, Saborskog, Ogulina, Jasenka, pa imamo tako katastarsku općinu Drežnicu koja je jedna od najvećih katastarskih općina u RH gdje gdje 70% površine zapravo čini šuma, sve te zemljišne knjige na tom području su stavljene van snage negdje '95. odlukom županijskog suda u Karlovcu po uvjerenju građana to je učinjeno neopravdano, oni smatraju da to nije trebalo napraviti, da upisi su vrijedili, da ono što su te knjige zabilježile je bilo, održavalo realno stanje na terenu i da zapravo je knjiga sama bila upotrjebljiva. Ovdje mi imamo plan i zakon, govorim o nekim rokovima da tamo gdje zemljišne knjige nisu osnovane da se trebaju osnovati. mislim da bi bilo dobro da ministarstvo i kada se bude ići u osnivanje zemljišnih knjiga na tom području razmotri da se oni upisi koji su bili u tim zemljišnim knjigama koje su stavljene van snage ili samo zemljišna knjiga mora da se revitalizira, da se u biti da se stavi, na neki način ili prepiše u novu knjigu ili da se stavi na način da ti upisi vrijede jer svi tereti dokazivanja onog što je nekad bilo upisano će pasti na teret građana. gađani na tim područjima i na zapravo na svim područjima koja mi sad zovemo potpomognuta područja nemaju ni znanja ni energije ni novca da se uhvate u koštac sa rješavanjem pitanja vlasništva sa pitanjem zemljišnih knjiga. već 22 godine nastoji upisati pravo vlasništva u zemljišnim knjigama na one čestice na koje polaže pravo, tamo gdje je upisano društveno vlasništvo ili uopće narodna imovina i država se upisala na preko miliju i 100 tisuća čestica a taj posao još nije dovršen. A ne možemo smatrati da je dovršen ni onaj posao gdje se država upisala jer je u katastru upisan kao posjednik netko drugi. A možda na terenu tu zemlju koristi netko treći. Dakle, dug je još posao i u tom pravcu za državu a kamoli za građane. I sad u biti dolazimo do tog problema dakle da građani imaju neriješeno zemljišno knjižno stanje, da nisu upisali vlasništvo ni svojih kuća, ni svojih njiva ni svojih dakle poljoprivrednih zemljišta koje koriste. I tu mislim da država nije pronašla još pravi način da tim ljudima pomogne. odnosno ako dajemo poticaje za razno razne stvari, ako dajemo subvencije za razno razne stvari onda bi trebali dati poticaj ili subvenciju građanima kako bi ih motivirali da rješavaju svoje pitanje pravo vlasništva. Jer danas imati vlasništvo 1/1 odnosno uredne vlasničke papire je jednostavno nužnost. To je nešto što se zapravo sve više svugdje traži. Imamo primjerice Hrvatsku elektroenergetsku regulatornu agenciju koja traži od HEP-a, znači HERA je kao regulatorna agencija donijela propis, pravilnik po kojem HEP može nekog priključiti samo ako ima čiste vlasničke papire na svom stambenom objektu dobiti će priključak, odnosno dobiti će struju. I to vrijedi i za obnovu tih priključaka odnosno za obnovu da bi netko dobio struju koju je imao prije rata. Ja to znam zato što sad pratim tu situaciju i pratim to stanje a imamo situacija gdje jednostavno zemljišne knjige, odnosno vlasnički papiri za neku kuću nisu uredni, jednostavno nisu. Vlasnik je neki pradjed, neki predak. I onda imamo situaciju kako nekoga priključiti tko je zapravo posjednik te kuće, koji je nesporno vlasnik ali nema uredne papire. Kada bi išli tom logikom, mislim to je u redu da se traži ali kada bi išli tom logikom da se pošalje inspekcija i da se isključe svi oni koji nemaju čiste vlasničke papire ili čiste vlasničko pravne odnose ili bilo kakav čist pravni odnos čist pravni odnos za korištenje nekog stambenog objekta pa mi bi isključili pola Hrvatske. Pa u Zagrebu je situacija problematična a kamoli u ruralnim krajevima, imali bi revoluciju. Ministarstvo poljoprivrede je donijelo sad pravilnik o korištenju zemljišta gdje također traži za upis u ARKOD čiste papire. To će biti veliki problem. Da bi bilo koji projekt prijavili morate imati čiste papire. Dakle uredni papiri, uredne zemljišne knjige se traže svugdje. A mi kao država još nismo osmislili mehanizam kako da ljude motiviramo, kako da pronađemo način da ih potaknemo da krenemo to rješavati. I kažem, ja sam o uzeti ću jedan primjer, plastičan, pomažem jednom čovjeku da riješi svoje vlasničko, vlasničke papire na kući u kojoj živi. Već 12 godina on to pokušava, znači on je zapravo kupio zemljište od jedinica lokalne samouprave, međutim na toj čestici nije bila vlasnik samo jedinica lokalne samouprave nego je bila čestica veća i zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu država i sa državom dakle nikako da riješi taj odnos. Ne zna se zapravo ni koji je vlasnički omjer između jedinica lokalne samouprave i države a onda on dolazi tu kao treća osoba na kojoj dakle postoji kuća, nije on to još kupio i 12 godina pokušava to riješiti. Sada je taj problem pred rješenjem, ali kažem, ako imamo takvu situaciju i ako se to rješava 12 godina onda možemo misliti u biti koji su to problemi i na terenu i samom sistemu. Ono što je dobro, ovaj zakon treba pohvaliti, on pojednostavljuje procedure, on čini iskorak ali kažem strah me da to u velikom broju slučajeva ili stvar neće biti dovoljno. Ono što je dobro je da se na neki način zakonom gura da se osnuju zemljišne knjige tamo gdje zemljišne knjige ne postoje za sve katastarske općine. Rokovi su po meni preoptimistični i ja se nadam da pretpostavke za to postoje. I ja se nadam da stvarno za 5 godina više nećemo imati niti jednu katastarsku općinu koja nema zemljišnih knjiga ali evo, ponavljam još jednom prijedlog, molim ministarstvo. Ako ne danas, ako ne u ovom zakonu, razmislite o tome da jedinicama lokalne samouprave daju javnu ovlast da mogu davati izvatke iz zemljišnoknjižnih evidencija, da se to razmotri. Isto tako, da se pronađe mehanizam, da se pomogne građanima, da ih se potakne, da ih se osvijesti na koji način riješiti svoje zemljišne knjige, na koji način zapravo ih potaknuti na rješavanje, to traži za svakog građanina velike novce, ti građani, pogotovo na ruralnim područjima možda to i nemaju, ali onda treba osmisliti kriterije, prvenstveno socijalne i možda pronaći novca u proračunu za poticaje, da se ljude potakne, da to rješavaju. Jer kažem, ako država u 20 godina to nije uspjela uz sav svoj državni aparat i Građanski odjel Državnog odvjetništva, onda možemo očekivati da narednih 20 godina ni građani to neće riješiti. Hvala. Hvala i vama. Sad je na redu ispred Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, g. Željko Glasnović, izvolite. Poštovani kolege. Novi Zakon o zemljišnim knjigama. 93 strane + dodaci. 243 članaka, a u svakoj organizaciji, od vojske do poduzeća forma uvijek prati funkciju. Kakva je situacija na terenu? Kakva je situacija tamo gore? Državna geodetska uprava digitalizirala je, kažu, 68, koliko, katastarskih općina. Pilot-projekti su bili Zadar, Požega, mislim da su oni gotovi. U to je uloženo 48 milijuna kuna po mojem saznanju, ali ta je digitalizacija uzalud zato, je li, imate 5% zemljišnih knjiga koje su ispravno uknjižene. Što je s ostalim knjigama? Što se tu događalo i što su uzroci ovoga svega, nereda što mi danas gledamo koji se non stop blokiraju u mainstream medijima, to ne zanima ljude u ovom Saboru, većinom. Većina ljudi to ne zanima, osim neke pojedince. To ne zanima mainstram medije, ali uzrok i odgovor je uvijek na izvor. Ja sam prije godinu dana čitao 5 minuta samo imena poduzeća oduzeta nasilno nakon 45. godine. To su cijele zgrade. Stari Zagreb je nestao tamo gdje je logor .../Govornik se ne razumije./... tamo su poubijane starozagrebačke obitelji i znamo i tko se uselio u najelitnije četvrti u Zagrebu. Primjer, Stjepan Hršak, egzekutor OZNA-e koji živi na Tuškancu 61, umro je prije 2 godine, to nikog nije zanimalo. Nikom ništa. Čije je to vila bila gore? Usklađivanje zemljišnih knjiga sa katastrom. Pa neki postupci neće početi do 2020. godine. Po mojem saznanju, što sam čitao, svake normalne države, svake normalne države imaju neke standardne procedure. Normalne države, ali ovo još nije normalna država jer je naslijedila ono najgore iz bivšeg sustava i to nismo riješili. Primjer, Ontario, provincija Kanada, angažirali su privatnu tvrtku i oni su za 10 godina slijedili od papira, digitalizirali 5,5 milijuna čestica. Imate zračne snimke, geodetske uređenje, PIN broj koji dobijete kao za karticu i sve vidite jednim klikom na internetu. I vidite dogradnje, što se smije raditi, što se ne smije. To su uređene države, ali ovdje još imamo, ja bih rekao nekakvu državu zvana Kroslavija. Što je s temeljima privatnog vlasništva? Imate rješenje suda o nasljeđivanju, ako ste naslijedili to, kupoprodajni ugovor i valjan dokument koji je protokoliran u zemljišnim knjigama i katastru. Što imate u Hrvatskoj? Je to jednostavna stvar, ali ne jer nismo riješili te probleme još gdje su spaljivani dokumenti sustavno, ima li Benkovac uopće zemljišnih knjiga? Ne samo da su spaljivali zemljišne knjige, katastar iz 19. st., a to u dva rata, a nastavili su u ovom ratu, ono što su počeli šumski banditi tamo 40-ih godina, 50-ih godina. Njima je odgovarao taj javašluk, zato im je ovdje lakše otimati ljudima svoju imovinu, privatno vlasništvo.

gdje su se ljude pojedinci, kriminalci uz spregu sa lokalnim sudovima i drugim karakterima šerifima upisivali na tuđu imovinu. Imate čl. 5, zemljišne knjige vode općinski sudovi. Evo, što to znači? Gdje je kontrolni mehanizam i provedba ovoga na terenu. To ćemo vidjeti. I to more birokracije i administracije je još jedan razlog na svakom stupnju netko traži mito .../Govornik se ne razumije./..., a ta forma bez funkcije neće nigdje ići. Što je s onima koji su ušli nelegalno u tuđe posjede? To sam spomenuo. Taj zakon je još 5 godina produžen i to znači da su svi zakoni i rezolucije Europskog vijeća Europe, EU parlamenta su u Hrvatskoj pisane olovkom da se mogu selektivno samo brišete što vama valja, ne valja, a drugo ostavite kasnije, dok svi nasljednici ne umru npr. i nikom ništa. Što je sa Rezolucija 1096. Vijeća Europe o uklanjanju nasljeđa totalitarizma? Ništa. O tome se šuti kao zaliveno. Tu neki igraju, neki ovdje, mi govorimo o zemljišnim knjigama, a druga najveća partija u državi zagovara kolektivizaciju iz 45. i seljačka stranka njih podupire. Pa to je čista farsa. Toga nema na Marsu. Kako srediti zemljišne knjige? Kako? Tko će srediti zemljišne knjige za Zrin, jedan od desetke hrvatskih naselja, gradova, gdje su Hrvati pobijeni, otjerani i gdje je njihovo oteto njihovo zemljište i dato jednoj drugoj manjini. Evo, imate samo za Zrin, 2855 čestica. Što je s Boričevcom? 3000 nešto, više čestica, pašnjaci livade, itd. Hrvat se ne može dan danas tamo vratiti. Što je s Udbinom? Ne samo da se naša groba preorali, imate na Mirogoju 1450 groba domobrana i da su nas satrali kolektivno .../Govornik se ne razumije./... nego su tu pljačku nastavili i nitko danas na to nije reagirao. upućeni su ovi, informacije, tražili smo rješenje od USKOK-a do Bog pomogao državi da imaju pučko pravobraniteljsko ova naša miss Vidović. Ja ne znam čija prava ona brani. Je li čuje išta ona o ovome što se događa? Naravno, druge zemlje su proveli restituciju, Bugarska, npr. vratila je sve svoje što je trebala vratiti. Danas ću kasnije, nije sad vrijeme za ovo, ali govorit ću danas o kome je oteta imovina u slobodnom govoru i zašto nikad nije vraćena natrag. Zašto mi još, mi smo još zaglavili u jednom partijskom sustavu, ta forma i funkcija uopće neće, tu nema nikakve sinergije između ministarstava, to je dokazano o ovome, ako je samo 5% zemljišnih knjiga ispravo, uknjiženo. .../Govornik se ne razumije./... u kabinetu u uredu Nezavisnih za Hrvatsku, naš tajnik, živi na Čiovu, tamo mu je obitelj generacijama. Dolazi čovjek i traži provjeru zemljišta, a zemljište se vodi na čovjeku koji je umro prije 100 godina. To je hrvatska država. A što su korijeni svega ovoga? Kad će netko se dignuti i reći ovi koji ovdje sjede danas i medije da su korijeni toga da je provedena pljačka od najveće kriminalne organizacije u povijesti, to je KP Jugoslavije, čiji članovi prerušeni danas u demokrate i kozmopolite sjede ovdje danas i to su korijeni svega. I dok se taj isti, ovo je samo puka forma što sam rekao, dok nemate istine, ovo je silovanje zdravoga razuma, ljudi šalju mjesecima, godinama ove zahtjeve za povrat imovine i nikome ništa. I mi danas razgovaramo o jednoj postkomunističkoj državi

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, ministre, pomoćnice, kolegice i kolege. Prvo i ono što smo i govorili u raspravi u prvom čitanju, a to je da je zakon po nama dobar i da ćemo ga podržati i drago mi je što možemo kao opozicija pozdraviti donošenje ovog zakona. On donosi čitav niz vrlo, vrlo dobrih iskoraka i promjena koje stvaraju pretpostavke da se, i ovo ću naglasiti nažalost, kroz neko vrijeme, dakle ne trenutno, ali u takvoj smo situaciji, ali da se kroz neko vrijeme situacija u ZK popravi. I da ide prema onom nekakvom prosjeku koji imamo u Hrvatskoj, znači da ne bude Makarska 100 i nešto, 140, kao što je rekla kolegica, Jelkovac, nego da to bude nekakvih tjedan, dva, bilo bi idealno da i manje, ali to je nešto što nam treba svugdje svugdje u Hrvatskoj. Jer nije isto, naravno da ima čitav niz sudova gdje građani dođu, riješe stvar u 24 sata, međutim dok imate drugih gdje čekaju preko 100 dana, onda imate problem. Nemate jednakost, nemate jednaki pristup. Ono što je posebno dobro i mislim da treba naglasiti, a to je ovaj iskorak prema drugačijem pristupu, a kad kažem drugačiji pristup, to je ta digitalizacija o kojoj ste govorili, ali nju treba voditi svugdje što god je više, što god obveznija, gdje god može bit obvezna, onda to bude zato što ona mijenja način razmišljanja i zapravo modernizira Hrvatsku. Ovo je jedan mali korak, ali ako se budu provodili drugdje, to će biti veliki korak u pravom smjeru. Ono što nama kao zemlji nedostaje je upravo to. Da budemo suvremena zemlja, da idemo naprijed, ne da se vrtimo u u prošlosti, a odmah kod papira i drugačiji način razmišljanja je upravo to. Ono što je također dobro, to što recimo, spomenuto je ovaj automatizam, znači kad promijenite u MUP-u adresu da će vas se odmah unijeti u ZK. To se može činiti kao mala promjena, međutim to je konačno korak prema onom da kad država ima neki podatak, da ga sama sravnjuje, a da ne obvezuje građane da ga sami moraju donositi. I to je odlično. Druga stvar, ja sam siguran da ste to vi izračunali, ali bilo bi dobro možda u završnoj da nam i kažete koliko. Koliko će se referenata osloboditi poslova koji sada rade upravo tih, ja bih rekao besmislenih rješenja moći raditi druge stvari? I to je jedan dobar korak. Zato što, ne smije nam se dogoditi da ovaj zakon sa sobom donese ono što se prečesto događa, a to je trebaju nam novi ljudi. Ma koliko god, mi koji možda znamo malo više o tome ćemo ovdje odmah moći nabrojiti barem 10 kritičnih točaka gdje zbilja trebaju novih ljudi, ali ako napravite korak unatrag, Hrvatska je već sad zemlja gdje je zapravo previše, previše ljudi radi u javnom sektoru i gdje dok se to ne počne smanjivati, mi nećemo ići naprijed. I ovaj zakon znači uz ono što je dobro za poticanje investicija, što svi znamo, ali ono što je možda još važnije, za uvođenje pravne sigurnosti upravo tamo gdje je najvažnije, to je kod vlasništva, bi mogao biti iskorak i u tom smjeru, znači da se oslobađaju kapaciteti, da ljudi mogu raditi ono što je bitno za građane, a da se ostalo radi automatizmom. Znači država ima podatak, unesete ga na jednom mjestu, on se provede svugdje drugdje. I to je dobro, to je odlično. Ono što treba razmišljati za budućnost, to je moje uvjerenje, da mi ipak nećemo napraviti dobar i do kraja doveden sustav upravljanja vlasništvom i upravljanje zemljom, ajmo tako reć, u Hrvatskoj, dok se u cijelosti ne spoje katastar i zemljišne knjige. Ovo je sad funkcionalno spajanje, imamo ZIS itd., međutim dok god vi imate 2 postupka odvojena gdje zapravo vrlo često oni mogu otić u suprotnim smjerovima, neće doći do onoga što bismo htjeli a to je da ja kao građanin dođem na jedno mjesto i da zapravo uopće ne moram misliti o tome. i na jednom mjestu da obavim sve. I to je nešto što kad gledate, većina zemalja osim možda Austrije koja je specifična i koja je sama po sebi uređena, međutim ove druge zemlje imaju ovako ili onako riješeno na način da je to stvarno spojeno. Ja bih uvijek išao za to da mi pri tome damo prednost vlasništvu i znači da kažemo da je sud taj koji vodi registar i koji je ajmo reći, vodeći u tome, a katastar da je ono što je i bio kad je i nastajao a to je zapravo pomoćna služba koja radi ove tehničke izmjere u funkciji onoga što radi zemljišna knjiga, dakle sud. Mi smo s vremenom uzdigli taj pojam katastra, pojam posjeda na način da su oni postali ravnopravni što je potpuno nelogično. I to je nešto što dok mi kao zemlja, ja to nisam u svoje vrijeme uspio napravit, ne uspijevate ni vi zasada ali ide se funkcionalno ali kažem, to je nešto dok mi, dok zemlja taj korak ne napravimo i da kažemo da, glavno, vi ste u funkciji, vi ste tehnička služba, mi nećemo napraviti pravi iskorak i zbilja ići prema sređivanju. Druga stvar je o kojoj treba razmislit, nije napravljeno do sada, nije nikad, ja sam se uvijek pitao zašto ali protivnici su jako veliki a to je zašto ne uvedemo obvezni upis vlasništva. Zašto mi dopuštamo da netko kupuje, prodaje nekretnine a ne upisuje vlasništvo? To je prvo pogodovanje, vrlo često zelenaštvu i takvima, drugo, to je uvod u nesređene zemljišne knjige. I sve ovo o čemu se dosad govorilo i između ostalog zato što nemamo obvezni upis vlasništva. I zemlja koja hoće imati uređeno, ne zemljišnu knjigu kao takvu, zemljišna knjiga je samo sredstvo, ona je zapravo nebitna, koja hoće imati uređeno pitanje vlasništva, ona bi morala napravit pomak prema obveznom upisu, znači jesi kupio, i to se automatizmom upisuje. Ja znam da bi to mnogim građanima u prvu možda teško palo međutim dugoročno je to jedini još dodatni način da vi uvedete potpuni red i ako ste vi nešto danas kupili, to ide automatizmom na provedbu, ako bilo što ne štima, to će se otkriti u roku od 2 tj., 30 dana po ovim rokovima, međutim ako vi čekate pa to onda izvanknjižno prodajete dalje, pa se netko sjeti nakon 10 g. ili 50 upisivat, onda više nema ničeg, onda moramo imat ispravni postupak i onda zapravo idemo u nešto što smo mogli u onom prvom koraku izbjeći. I to je ako hoćemo strateški razmišljati, to je nešto to treba prije ili kasnije bit na stolu i da vidim zašto i u čem je problem da se vlasništvo obvezno upisuje, po automatizmu. Pa kažem, ako je neki problem, odmah će se riješiti, ako si prodao, prodao si. Onaj koji je kupio je kupio. Vi ovdje dajete bilježnicima mogućnost da ponude idu jeftinije što je što je odlično jer potičete zapravo elektronski upis itd., međutim i dalje stranka može ništa ne napravit. Dakle to su neki pomaci koji su strateški i koji bi doprinijeli da mi stvarno imamo uređeno, neću ni govorit o onome što bi išlo iza toga a to je, mi smo i ovdje govorili u Saboru prije o tome, nismo imali snage to provest a to vam je zapravo da mi onda i uz to bi podrazumijevalo da vi imate nekoga tko jamči za sadržaj i nekoga tko jamči za formu ugovora, koji se automatizmom provodi. I onda, da, ako je to odvjetnik, bit će skuplje nego što je sada ali ćete vi imati jamstvo da je sadržajno ono tamo što piše, to, to i da će se to moć provesti a bilježnik će vam jamčiti za formu i vi kad ste platili jer ono što je najgore, i dandanas se događa, kupi se u Narodnim novinama za kunu, svije ili koliko košta špranca, ljudi potpišu, i šta onda, onda imaju problem nakon 10 g., ovako bi bilo skuplje ali bi vi od početka imali uređenu nekretninu, to bi se odnosilo na sve. Nama se događa da nama država kupuje pa zapravo ne može uknjižiti jer nije dobar ugovor ili nosu svi elementi tamo. Dakle to je nešto o čemu mi moramo razgovarati ako hoćemo stvarno postati jedna uređena moderna država koja suvislo i dobro upravlja svojim zemljištem. Također, još jedna stvar koja treba biti na stolu a to je da razmislimo hoćemo li povuć jednu vremensku crtu, dal' je to nije bitno, 40 ajde za sad, koju god da kažete godinu, neko će reć zbog ovog ili onog, '50., '56., '60. i za koju ćemo mi reći ok, sve što je upisano prije toga, ako nema upisa u zemljišnoj knjizi u zadnjih recimo 50 ili 60 g, presumirat ćemo da onaj koji je posjednik da je on vlasnik i ostavit mogućim vlasnicima da se jave u roku od godinu, dvije ili tri. To vam zapravo nakon toga vam ispravni postupci neće trebati u toj mjeri, vi ćete imati jednu presumpciju, svi će moći javit ali mi ćemo imat onda jedno nulto stanje iza kojeg će sve bit sređeno jer ćete vi znati da, jer svi znamo da netko tko je upisan kao vlasnik prije 120 ili 150 g. i otad nema nijednog upisa, da tu, taj ne može više bit vlasnik, jednostavno ne može bit živ a mi i dalje imamo te upise i onda se moramo mučiti sa dostavama po Južnoj Americi, mučit ovdje, mučit ondje itd. Ova presumpcija bi rekla da, onaj koji je sada nakon što je logično da netko više nije živ i nema dalje upisa, onaj koji je upisan kao posjedni, idemo ga vodit kao vlasnika i ostavljamo onome tko hoće osporavati nije bitno, 5 g., ali nakon 5 g. smo mi došli do nekog nultog stanja i to je također korak gdje bi se mogao u paketu zapravo riješiti taj cijeli zemljišno-knjižni kompleks ovo su dobri pomaci i oni će naravno zbog ubrzanja sve će se to događati, sve ja sam pozdravio, dakle to je vrlo dobro što se sada radi i ovo što ste rekli nije to sad to se radi već godinama i to je dobro, ali stvarni pomaci ako hoćemo raditi ono što rade suvremene druge zemlje to moraju biti odlučni potezi koji će zapravo ići prema stvaranju nultog stanja od kojeg je zemljišna knjiga, od Ovdje ću također naglasiti važnost ZIS-a odnosno uparivanja katastarskih i zemljišno knjižnog stanja i ono što je dobro gdje god možemo sravnjivat sravnjivat kao što se sad radi automatizmom ova mala odstupanja to su strahovito velika, veliki pomaci. Ako vi imate promjenu imena ulice, da se ona radi kao što ste rekli automatski, ako imate promjenu adrese automatski čak promjena prezimena, ako je netko promijenio itd. To su odlične stvari koje rade korak naprijed, ali kažem ove neke strateške bi možda trebali početi kao zemlja razmišljat i to nisu stranačke, to su nadstranačke stvari gdje zapravo je korist zajednička. Nitko se s tim neće neposredno politički okoristiti kako god to provede trebat će mu puno, puno vremena i investicije itd., ali bi one značile iskorak zemlje naprijed u jednu moderniju zemlju nego što je sada imamo, ali da ne duljim ima toga puno. Ukratko vrlo dobar prijedlog mi ga podržavamo. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Branko Bačić i tako počinu pojedinačne rasprave. RH ne može do kraja biti uređena, sređena država ukoliko nema sređene dvije temeljne evidencije, evidenciju katastra nekretnina i zemljišne knjige. Evo dok je ovdje bivši ministar Miljenić i govorio u ime Kluba zastupnika SDP-a pozdravljam njegovu izjavu da je ovo dobar zakon i da ide u pravome smjeru, ali mi je neshvatljivo da prijašnji ministar pravosuđa jednu važnu, za mene najvažniju evidenciju ili jedu od dvije najvažnije evidencije u RH, a to je evidenciju katastra nekretnina svodi na jednu malu tehničku službu koja tek služi da bi se uspostavila zemljišna knjiga. bez katastra nekretnina, bez izvršene geodetske izmjere ne može se formirati zemljišna knjiga ili bolje rečeno temelj za funkcioniranje, uspostavu, rad, održavanje zemljišne knjige jest katastar nekretnina. To je isto kao da kažete da su temelji zgrade nebitni da oni tek služe za ravnanje terena kako bi se mogao, mogla izgraditi zgrada bez sigurnih temelja nema ni sigurne zgrade, bez dobrog katastra nekretnina nema ni zemljišne knjige. Prema tome, kolega Miljenić je ovdje prilično to olako nabacio prozivajući, gospodine Miljenić, katastar tek jednom malom službom, pomoćnom službom koja služi za, za formiranje zemljišne, zemljišne knjige. Pozdravljam i ja, kao što je pozdravio i on donošenje ovog zakona iz nekoliko razloga. Prije nego što navedem koji su to razlozi važno je reći da, ono što sam u početku rekao, da bi država bila sređena, da bi mogla biti prijateljska za investiranje, da bi mogla doprinositi sigurnosti poslovnog okruženja svim svojim poslodavcima, a i svojim građanima mora imati uspostavljen katastar i zemljišnu knjigu na način da oni prije svega budu međusobno usklađeni, a ono što je još važnije da i jedna i druga evidencija budu usklađeni sa stanjem na terenu što u Hrvatskoj nije slučaj. Broj neriješenih predmeta u Hrvatskoj koji do prije 15 godina bio preko 360.000 kada govorim o broju neriješenih predmeta u zemljišnoj knjizi, u velikoj mjeri bio je definiran nesređenošću s jedne strane zemljišne knjige, a s druge strane činjenice da je u određenom broju katastarskih općina ona uopće nije bila ni formirana. i s druge strane kompliciranošću postupka neuvođenjem digitalizacije automatske obrade podataka. Prema tome, u proteklih 15 godina napravljen je značajni iskorak tako da je danas ako se ne varam broj neriješenih predmeta u zemljišnoj knjizi 46.000. Prije je broj dana koji je trebao za rješavati u prosjeku bio više stotina dana, danas je on došao negdje, negdje na 20 dana i naša intencija da se on spusti na 10 dana, ako se uspije uspostaviti postupak procedure za rješavanje zahtjeva koji dolaze u zemljišnu knjigu na svega 10 dana onda možemo reći da je Hrvatska u tom dijelu postigla vrlo visoku razinu, ali ne znači da je brzina rješavanja predmeta u zemljišnoj knjizi još uvijek dovoljan argument da govorimo kako je dobra evidencija zemljišnih knjiga u Hrvatskoj. Ona će biti tek dobra kada bude usklađena sa katastrom i kada bude usklađena sa zemljišnom knjigom. U ovom trenutku na temelju Zakona o katastru nekretnina i državnoj izmjeri koju smo donijeli, koji smo zakon donijeli čini mi se početkom ove godine, Državna geodetska uprava radi program obnove izrade katastra nekretnina za građevinsko područje u RH i taj i to program koji će se provoditi u idućih 10 godina, dakle od 2020. do 2030. godine. Tim će programom koji će vrijediti negdje oko 2 milijarde kuna biti obuhvaćeno oko 6.000 hektara građevinskog zemljišta u RH. Naime, dobra je ideja da se u ovom trenutku krene sa obnovom katastra, a onda jasno samim time podredno i i zemljišne knjige na onom prostoru u Hrvatskoj koji je najvrjedniji a svakako da je građevinsko zemljište u novčanom vrijednosnom smislu, najvrijednije i zato je državna .../Govornik se ne razumije./... izmjena u ovom trenutku procijenila koji su to prostori Hrvatske najneusklađeniji između terena, katastra i zemljišne knjige i na kojima stanje ne odgovara stvarnome stanju na terenu tako da bi smo tim programom omogućili bržu realizaciju i ovoga zakona, naime, ministar odnosno Vlada je ovim prijedlogom propisala da za one zemljišne knjige odnosno za one katastarske općine u kojima nije formirana zemljišna knjiga odnosi postoji polog isprava, zbirka isprava ili zemljišni kartoni da bi se upravo te jedinice lokalne samouprave odnosno bolje rečeno te katastarske općine, bile u prioritetu i s njima bi se krenulo odmah nakon što Vlada taj program usvoji a s druge strane, one jedinice lokalne samouprave za koje odnosno katastarske općine koje nemaju uspostavljenu zemljišnu knjigu, one bi također bile u prvoj fazi pristupa iz katastra nekretnina onda i zemljišne knjige, prema tome, ne dvojim da ćemo g. ministre će se ovaj zakon moći realizirati. Jedna od važnih važnih pretpostavki, ubrzanoj izradi katastra i nekretnina odnosno uspostavi zemljišne knjige jeste činjenica da su nakon odražen provedene geodetske izmjere na terenu, postala povjerenstva koja su činili zemljišno-knjižni suci, predstavnici jedinica lokalne samouprave, ovlaštenik izmjere i predstavnici lokalne samouprave. Kako je to bilo široko povjerenstvo koje je taj posao obavljalo uz onaj svoj redovan posao, u velikom broju slučajeva dolazilo je do to toga da je napravljena izmjera a nije formirana katastar ni zemljišna knjiga jer taj javni uvid i javno izlaganje operata je trajalo godinama i na kraju kad bi se bio taj posao završilo, već bi s toliko promjena na terenu dogodilo u međuvremenu od kada je završena izmjera do ne bi se formirala zemljišna knjiga da bi ona tada bila neažurna tom izmjenom zakona napravili veliki iskorak a to da je da ovlaštenik izmjere, tvrtka koja tu izmjeru obavlja, ujedno sama kroz svu proceduru izrade geodetske izmjere, odmah vrši izlaganje i na taj način dolazi do brže uspostave katastra, nekretnina i zemljišne knjige, to je bio čini mi se, jedan od najvažniji razloga zašto smo u 29 g. samostalne hrvatske države od 3500 katastarskih općina njih svega stotinjak, nešto možda malo više, uspjeli u cijelosti riješiti da je formiran katastar nekretnina katastar nekretnina i zemljišna knjiga. Prema tome, to ćemo na ovaj način moći brže uspostaviti i zato sam siguran da je ovaj zakon dobar i da će ove odluke odnosno ova rješenja koja on pretpostavlja a koja se odnose na održavanje zemljišne knjige, tamo gdje ona ne postoji, na ubrzano rješavanje za ostalih neriješenih zaostalih neriješenih predmeta u cijelosti biti ispunjeni, u tom djelu se slažem sa kolegom Miljenićem da je da je ovaj zakon dobar i da će on doista doprinijeti bržoj realizaciji samog katastra izrade, katastra nekretnina i zemljišne knjige. Posebno je to bitno da taj program izrade katastra nekretnina koji će omogućiti realizaciju i izradu zemljišne knjige se provodi i da će biti prioritetno okrenut onome djelu Hrvatske a mislim da je to cjelokupno područje primorske i jadranske Hrvatske gdje još uvijek je zemljišna knjiga oslonjena na izmjeru iz 1. polovine 19. st. koja izmjera ima čudno mjerilo, 1:2880, nakon čega, dakle punih 200 g. nije rađena cjelokupna obnova katastra nekretnina, da ćemo tamo nastojati ići tim jednim ubrzanim programom jer je upravo tamo najlošije katastar i zemljišna knjiga održavana i najveći su problemi upravo na tom prostoru gdje na jednoj čestici koja ima stotinjak kvadrata zna biti upisano preko 300, 400 ljudi, da bismo mogli to riješiti, kažem da Vlada Vlada uz ovaj zakon onda da podršku i tom programu koji će omogućiti bržu realizaciju svega onoga što sam rekao, u tom smislu ja ovaj zakon i pozdravljam, hvala. Hvala, tri replike, g. Miljenić prvi. **Miljenić, Orsat (SDP)** Hvala lijepa, dakle u mnogočemu što ste rekli se slažem, možda ste krivo shvatili ono što sam htio reći, dakle ja nisam podcjenjivao katastar, međutim da se razumijemo, ja dolazim iz pravničkog miljea, vi dolazite iz ovog geodetskog i normalno je da gledate drugačije na ulogu, ka što ja gledam drugačije na ulogu. Međutim, i sada i uvijek, u vođenju bilokakvog posla, i u državnoj upravi, ako vi imate svoje paralelne institucije koje se tuku koja će biti glavna i vi ne znate koja je vodeća, vi ćete uvijek imat problem. Neke zemlje to mogu riješiti tako da je katastar vodeći, ja sam zato da bude zemljišna knjiga ali nigdje, nikad projekt do kraja neće uspjeti ako ne odredite koji glavni i jedan nositelj a mi to sada u ovoj zemlji nismo uspjeli

Hvala. G. Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Miljenić, to su svije komplementarne institucije i dvije komplementarne evidencije. Ovaj naš sustav u Hrvatskoj koji funkcionira, uspostavila je Austrougarska monarhija, Habsburška monarhija. Ovaj sustav koji mi vodimo, vodi jedna Austrija, jedna Češka, jedna Njemačka, dakle jedna Mađarska, države koje su bile u najvećem djelu sastavnice te monarhije i tamo to funkcionira bez problema, prema tome, tamo funkcionira bez problema, s jedne strane Državna geodetska uprava, s druge strane pravosuđe koje vode 2 evidencije, one moraju biti međusobno usklađene jer svaka vodi svoje podatke koji su važni, katastar vam vodi lokaciju, površinu, posjednika, kad se formira katastar nekretnina, bit će, bit će sud onaj koji će određivati titulara vlasništva na toj čestici, prema tome to su dvije evidencije koje se moraju paralelno održavati i moraju biti jedna, jedna i druga svaka moraju imat svoju nadležnost …/Upadica: Hvala gospodine Bačić./… ali u dijelu koji se odnosi na zemljišnu knjigu moraju biti komplementarne. Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega ja se slažem s vama da je katastar i evidencija njegova vrlo značajna i rekla bih da bez katastra nema dobrih zemljišnih knjiga i točnih podataka, mislim da se oni moraju međusobno nadopunjavati. Sigurno da bez katastarskih izmjera novih neće biti moguće niti osnivanje i obnova zemljišnih knjiga, a ono što također smatram značajnim to je da je za dopunu zemljišnih knjiga propisano po ovom prijedlogu pojednostavljenje postupka tako što više nije potrebno da ministar donosi odluku, a isto tako se i ne provodi rasprava za sastav uloška što doprinosi povećanju efikasnosti postupka, a to je osobito bitno zbog upisa javnog vodnog dobra i mora. Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Slažem se s vama kolegice Jelkovac, to su kao što sam rekao i gospodinu Miljeniću to su dvije komplementarne evidencije. Jasno da, da odnos vlasništva upravljanja mora biti temeljen, utemeljen i organiziran u samoj zemljišnoj knjizi odnosno u općinskim sudovima koji vode te zemljišne knjige. u tom dijelu se apsolutno slažem da je katastar nekretnina napustio poziciju, s jedne strane posjednika, a s druge strane vlasnika. Bitno je da se uspostavi taj odnos kroz katastar nekretnina gdje će se znat što radi zemljišna knjiga i s druge strane što radi katastar. Katastar tu treba provoditi, održavati, usklađivati sa stanjem na terenu, dostaviti tehničke podatke u ovom dijelu koji se odnosi na vlasništvo, ali sve ono drugo, sve druge atribute nekretnine, čestice, katastarske čestice treba sadržavati katastar nekretnina. Hvala. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici evo kolega Bačić, evo posebno pozdravljam i gospodina ministra, evo pohvalit ću svakako ovaj zakon. Smatram da predstavlja jedan stvarno značajan iskorak u rješavanju ovoga problema koji nas tišti, ali ja ću se osvrnuti na ovo što ste rekli oko katastarske izmjere. Da, slažem se da je nešto, da je to nešto čemu treba dati svakako prioritet i drago mi je da ovaj zakon vodi prema tome, ali ono što ja znam iz prakse, a reći ću evo primjer koji imam u gradu Pregradi, da već negdje skoro dvije godine imamo potpisani sporazum, dakle onu cijelu financijsku konstrukciju riješenu, grad, županija, udio od strane DGU-a, međutim još ništa nije napravljeno. Očito je problem naravno u ljudskim potencijalima, smatram da trebamo raditi na tome da se jača Državna geodetska uprava u tome smislu i ne bi se baš složio s vama da Primorska Hrvatska mora imati prioritet jer i na kontinentu je izuzetno puno isto stvari koje su neusklađene, često su čak neke lokalne jedinice u Primorskoj Hrvatskoj to riješili zbog toga jer imaju jači fiskalni kapacitet, a na kontinentu to nemaju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. gospodine potpredsjedniče. Slažem se s vama kolega Vešligaj, ne znam koji je razlog zašto vi ne čekate početak izmjere katastarskih općina na području vašega grada, ali ću vam reći da je gotovo jednako loše, ako se ne radi izmjera ili ako se radi, a postupak ustroja zemljišne knjige se odugovlači na 7, 8 do 10 godina. Zato sam i rekao da je važno da smo mijenjali Zakon o geodetskoj izmjeri koji će ubrzati, ubrzati samu geodetsku izmjeru, javno izlaganje, formiranje katastra nekretnina i zemljišne knjige. Jer prema sadašnjem iskustvu da ste i počeli prema starome zakonu odmah raditi novu izmjeru trebalo bi jako puno vremena dok ne ustrojite katastar i zemljišnu knjigu. Izmjenom zakona smo sada čini mi se našli rješenje koje će vam kad vam krene neka izmjera …/Upadica: Hvala./… ona biti puno brže realizirana. Hvala vam lijepa. Sada nastavljamo s pojedinačnim raspravama, na redu je gospodin Stevo Culej. Izvolite. dobro je rekao gospodin Orsat Miljenić on dolazi iz pravničkog miljea, gospodin Bačić dolazi iz geodetskoga još nam fali Anka Mrak Taritaš iz graditeljskoga i onda da možemo i još jedan zakon kroz to provući, a to bi bio Zakon o porijeklu imovine, nama bi ovde svima bilo jasno. Kad sam čuo gospodina iz pravničkog miljea kojemu bi nulta točka bila negdje prije 50, 70 godina i da bi on od tada uredio zemljišne knjige, to je bilo najvidljivije i tu bi se najbolje moglo ovoga ustanoviti stanje, zanemarujući prijašnjih 100 godina kada su neki iz bilo kojih razloga morali otić iz Hrvatske preko silnih okeana, to je jedan mali uvod za ono što ću govoriti. Ovako, Vesna Škare Ožbolt govorila je 2007. godine na Goranskome radiju, izjava njezina. Mogla bih napisati mali roman koje su se sve stvari događale i na što sam ja nailazila u reformi zemljišnih knjiga, ima tu problema u Gorskom kotaru i cijeloj Hrvatskoj sa oduzetom zemljom, tu bi jedan cijeli tim USKOK-a trebao raditi svaki dan mjesecima da se utvrdi kako je zemlja ukradena, nestala. Tu bi pravnički milje mogo jako puno napravit, da li je napravio, da li radi, da li će napraviti mi to ne znamo, Vesne Škare Ožbolt nema više u tom miljeu, ali je naša predsjednica isto tako rekla da su jako veliki problemi sa katastrom, zemljišnim knjigama i sa svim ostalim što koči razvoj Hrvatske i ulaganja u Hrvatsku. Neću se ni na to puno osvrtat, puno ima i tu toga za reći. Međutim, dolaskom u Hrvatski sabor, nakon godinu dana angažmana ovdje počeo me je presretati na ulazu u sabor jedan omalen čovjek kao što sam i sam, Renato Majnarić koji je stupio sa mnom u kontakt, molio me da mu pomognem, u njegovom velikom problemu a on ujedno zastupa i neku udrugu, vratite opljačkano pored onih pridjeva onima koji su ga opljačkali. Radi se o jednome čovjeku kojemu je oteta velika imovina, njemu i njegovoj obitelji na jedan jedan pokvaren način od određenih dužnosnika protiv kojih se on godinama bori i nikako da taj njegov slučaj Golgota ne završi pozitivno jer je čovjek završio i na psihijatriji i obolio je. Obitelj je u teškoj financijskoj situaciji. Znači leži na milijunima a nisu njegovi, netko ih koristi. Da njegova Golgota već traje godinama još od njegove babe, od njegovoga dide, od onih 100 godina prije, ne od ovih 50, 70 godina nulte točke koje pravni stručnjak Orsat Miljenić spominje kad znamo kako je pravo njihovo išlo dotle da mijenjaju i Ustav kako bi pogodovali jednom čovjeku ako je njima u interesu a ne pogodovati građanima.

prava vlasništva na česticu broj 940/12 upisanu ZK uložak broj 711 kao Posedarje koji je uništen u tijeku Drugog svjetskoga rata i do danas nije obnovljen u svoju korist. Obrazloženje, Majnarić Igor i Majnarić Renato po punomoćnici odvjetnici zatražili su uknjižbu prijenosa prava vlasništva na česticu broj 940/12 upisanu u ZK uložak broj 711 Posedarje koji je uništen u tijeku Drugog svjetskog rata i do danas nije obnovljen, Samajnarić Slavke i Ivana Vladimira u svoju korist. Međutim, uvidom u popis čestica Posedarje utvrđeno je da se predmetna čestica nalazi u navedenom ZK ulošku koji je uništen u tijeku Drugog svjetskog rata i do danas nije obnovljen. Kad imate rješenje poslovnog broja tog i tog u kojem se decidirano navodi da je zemljišna knjiga uništena za vrijeme Drugog svjetskog rata i da nije obnovljena, što u takvom slučaju možete digitalizirati i kako možete dokazati vlasništvo, pitanje br. 1? Pitanje br. 2, kako je moguće da u Hrvatskoj državi nakon Drugoga svjetskoga rata odjednom se popisni listovi na ćirilici pojavljuju za zemljišne knjige gdje se upisuju čestice a dokumenti su uništeni u Drugom svjetskom ratu. Sad se pojavljuju i neki drugi dokumenti na ćirilici iz Beograda bianco ulošci na koje se upisuje te te iste čestice i čak u izmijenjenom obliku, nadodaju se nule i jedince pa se ono što je vrijedno zemljište ako je bilo pod 1 prebacuje na nulu i onda postaje bezvrijedno a ovo br. 1 je netko iskoristio, prodao i i sebi zamračio. Vežem se na ministricu Vesnu Škare Ožbolt koja zna o čemu je govorila. Ne kažem da se ne radi ništa po tim slučajevima a radi se jer je ove godine, dakle već se radi po tom slučaju da bi se ovo privelo licu pravde slučaj Renata Majnarića, nešto se je pokušalo. Ja ću se opet vratiti na onu nultu točku otprije 50, 70 godina o kojoj pravni stručnjak govori. Zbog čega je nekome bitno da i upravo ide od te nulte točke da ona bude između 50-te i 70-te, prije 50, 70 godina, zbog čega? Pa upravo zbog ovog što ću sada pročitati, kao da sam znao šta će govoriti pa sam se pripremio. Kaže, narodni odbor Kotar-Zadar, komisija za uzurpacije, zamislite, komisija za uzurpacije. Šta to znači uzurpacija, uzurpirati? 21. siječnja '57. rješenje Opačić Lazaru priznaje se vlasništvo dijela čestica 825/18 Murvice, površine 12 tisuća 227 kvadrata. Kaže ovako, dužan je u roku od 30 dana po pravomoćnosti rješenja uplatiti 10 tisuća dinara koje on nije nikada uplatio, nikada i kaže nadalje, objašnjenje kako se priznanje ove zahvaćene površine u vlasništvu držaocu ne postoje zapreke jer nije u sredini državnog zemljišta niti na smetnju komunikacijama, nije preveliko i nije zauzeto na način neuobičajenom kraju kako se vjerojatno to inače zauzima u kojem leži. To je trebalo ovu površinu zemljišta priznati u vlasništvo držaocu. '57. godine Opačić-Lazar a potpisuje mu Vragolov Đuro, on dobiva 12 tisuća kvadrata na ulazu u Zadar, da li je s lijeve ili desne strane, ja ne znam i sad taj isti potražuje 5 milijuna kuna to je beznačajna zemlja koja jednostavno nikome ne smeta, nije na prometnici, nije na ničemu. Na koji način se je dolazilo do ovolike kvadrature na točno određenim mjestima, kaže komisija za uzurpacije. I sada bi netko to jednostavno sa nultom točkom digitalizirao i preveo. Tu treba jako puno uložiti truda i napora da bi to bilo provedeno kako treba. To bi trebalo i ponovo izmjeriti. Dovesti u pitanje legalnost ovakvih dokumenata kojima je zemljište nekom oduzimano i nekome davano na raspolaganje i na uživanje sada već njegovim nasljednicima, 57 do 70 godina nulte točke s koje bi mi krenuli a oni koji su svojim rukama i trudima i žuljevima ograđivali te parcele pravili suhozide, kopali taj kamen, slagali na hrpice njihove neka traže svoje nasljedstvo u Americi kud su otišli. Ja gledam pred sobom imam upoznavanje sa projektom uređena zemlja, podržavam, svakako ću podržati ovaj zakon ali bih volio kada bi ovdje prije svih, Prije svih poteza koji će bit povučeni kada bih ugledao da se rješava slučaj Borićevca, Zrina, Udbine i svih drugih mjesta koja je potrebno riješiti, da se vrati zemlja oteta uzurpacijom, konfiskacijom i ostalim anomalijama u našem društvu i imam dovoljno vremena da kažem, žao mi je što je, nema gđe. Mrak Taritaš da nam objasni epsku pljačku legalizacije legalno izgrađenih objekata u fizičkom prostoru za 840 000 vlasnika nekretnina

Poštovani kolega Culej, činjenica je da su zemljišne knjige u RH nesređene. One su nesređene već jako dugi niz godina, postojalo je kroz cijelu povijest ovakvih slučajeva o kojima ste vi pričali i zar vi mislite da i danas nema toga da se otuđuje nečije zemljište na razno razne načine, kao neki suci i tako neki ljudi koji si to mogu priuštiti, i dan danas rade takve makinacije. Toga se često puta može pročitati u medijima, ljudi sami to svjedoče, a nažalost, očito naš pravni sustav dopušta takve ponore ponore u zemljišnim knjigama u kojima je moguće od nekog tko nema nasljednika, oduzeti njegovo zemljište, čak i neki koji imaju, pa se …/Govornik se ne razumije/… Nažalost, mnogi ljudi su otišli, ne provode se ostavine, ne sređuju se knjige i danas je to vrlo veliki problem za poljoprivrednu proizvodnju.

stotine tisuća hektara nad kojima ni hrvatska država nema nadzor. Kao pravi vlasnik zemljište, kao onaj koji uživa, onaj koji je nešto uložio u ono što je njegovo, on točno zna gdje mu stoji kamen na njivi i on zna da je to njegovo. A mi ako smo imali u Ministarstvu poljoprivrede slučaj da je jedna činovnica mogla tisuće hektara pripisati svome mužu i ubirati poticaje na to zemljište na osnovu gorskih gorskih pašnjaka gdje nijedno tele se nikad rodilo nije, onda nam je jasno u kakvom nam je stanju katastar zemljišne knjige i sve ostalo, a pljačke je bilo, sad se radi i bit će sigurno, samo treba provjeriti na što je gđa. Vesna Škare Ožbolt mislila. Hvala. Idemo dalje, g. Gordan Maras, nema ga, gubi pravo, g. Hrvoje Zekanović. evo moram reć na početku da podržavam ovakav prijedlog zakona, drago mi je da se radi na ovome, međutim, ovdje bi se nadovezao na kolegu Culeja koji je ipak ukazao na probleme koji još uvijek postoje, a nisu predviđeni ovim zakonom. Dakle, govorimo o nultoj točki od koje ćemo stvari rješavati. Ja ću ovdje ukazat na par problema, jedan problem je vezan uz Dubrovačko-neretvansku županiju, radi se o općinskom sudu u, stonskom sudu, naime, vjerujem da je poznato, 1943.g. je izgorila zgrada suda i zemljišne knjige, tako da do danas ne postoje zemljišne knjige za 7 odnosno 8 katastarskih općina, Ošlje, Smokovljani, Visočani, Podimoć, Đonta, Doli, Trnovica i Lisac s tim da evo zadnje vrijeme, zapravo 1958.g. krenulo se nešto u izradu tih knjiga, nije se uspjelo i tek, ako se ne varam, lani je, znači pokušava se uskladiti posjedovno stanje sa zemljišnim i to samo za općinu Trnovica, ostale općine još čekaju. Dakle, imamo ovih 7 općina koje su na čekanju gdje još uvijek ljudi ne znaju što je njihovo. Dakle, ovo je jedan problem koji nije riješen, evo ja vas upozoravam da se malo pozabavite ovim problemom, ne znam da li vam je on u fokusu ili nije, al evo ljudi iz tog kraja, koji su tu živjeli, potekli, oni još uvijek nemaju uopće zemljišne knjige, postoje i posjedovno stanje koje nije usklađeno sa stvarnim stanjem. Evo vidim da se krenulo sa Trnovicom, krenite i dalje i nek se to što prije riješi. Inače, generalno kod nas je problem te neusklađenosti posjedovnog stanja i zemljišnih knjiga, vjerujem da ste toga svjesni. Meni daje nadu naša prijateljska zemlja Austrija koja je u samo 7.g. uspjela uskladiti posjedovno stanje i stvarno stanje, znači može se i oni su imali problema kao mi, možda nešto manjih, ali može se. Ovdje bi ipak spomenuo još jedan problem koji, o kojemu nitko nije ovdje rekao ništa, a to je problem naselja Zrin, jeste čuli za Zrin? Jeste pretpostavljam. Volio bi da ste i vi sa govornica, a imat ćete priliku za završnu riječ ako želite nešto reći. Za one koji prate HS radi se o jednom hrvatskom naselju u Sisačko-moslavačkoj županiji blizu granice sa BiH gdje je u Drugom svjetskom ratu kompletno hrvatsko stanovništvo istjerano od strane partizana, sve je istjerano, pobijeno, raseljeno u niz naselja po Slavoniji, nešto u Zagrebu i kasnije je u to naselje naseljeno srpsko stanovništvo, danas Hrvati i njihovi potomci otkupljuju svoje vlasništvo da bi došli na djedovinu. Dakle, radi se o jednom najgorem, ja ću reći, kriminalu koji se dogodio u povijesti hrvatske države ovdje u komunizmu, a reću nažalost ovih 30.g. hrvatske države niti jedan ministar se nije adekvatno pozabavio. Ja vas ovim putem pozivam da se raspitate i stavite u fokus problem općine Zrin koji je jako velik. Ja sam osobno upoznao ljude koji su porijeklom iz Zrina i kojima je jako stalo da budu vlasnici svoje djedovine, da znaju koje su čestice njihove, koja je šuma njihova, što im je djedovina. Dakle, imamo situaciju da su se od '45. godine na hrvatske posjede, znači stanovnici susjednih srpskih sela knjižili i to je kriminal par ekselans koji se treba riješiti, a o njemu nismo čuli niti jednu riječ. Ja ovdje moram reći još jednu stvar, kad govorimo o nultoj točki teško se vraćati u prošlost, ali osobno ja u mojoj obitelji, ja vjerujem i mnogi drugi imaju situacije, znam da nije predmet ovog zakona, ali evo neka vaše ministarstvo se pozabavi s tim, da su mnogi u poraću govorim o Drugom svjetskom ratu morali za bagatelu prodavati svoje nekretnine. Znači, nije bila nacionalizacija, nije bila uzurpacija koji je govorio kolega Culej i danas je ta nekretnina i to zemljište zakonski uknjiženo na nekoga, a prodano je za Znam da je teško sa vremenskim odmakom govoriti o tome, ali ima situacija kada bi se moglo i povesti računa da država obešteti i one koji su morali pod prisilom fizičkom pod prijetnjom smrću prodati svoje nekretnine za crkavicu jer je bilo takvo, znači govorimo o komunističkoj diktaturi govorimo o Jugoslaviji. Dakle, evo to su nekakve tri teme koje sam ja htio ukazati inače pozdravljam ovaj trud, uvijek može bolje, znači konkretno i znam za slučajeve gdje se krenulo u izmjeru, gdje se krenulo u izradu knjiga prije 15 godina npr. općina Ražanac, stoji sve, ništa se nije maklo, taj avion je proletio, aerofotogrametrijska metoda je napravljena, ništa se nije maklo. Znači, ne znam zašto se nije maklo, plaćeno je sve, odrađeno je eto pa da eto pa da se pozabavite evo konkretno, općina Ražanac, zadarski kraj zašto se ništa nije maklo sa mrtve točke. Ja bih ovdje ipak završio na jedan malo drugačiji način, dopredsjednik mi neće zamjeriti malo nevezano uz temu, evo upravo nam je predsjednik komisije u domovini, znači predsjednik Europske komisije gospodin Juncker, znači sve ono što smo govorili mnogo puta ipak dolazi na vidjelo. Mislim da, da će se ipak pokazati točno da će premijer Plenković uskoro napustiti svoje mjesto ovdje gdje je i da će otići put Europe, ali pričekajmo još jedan, još koji dan, pa kolege iz HDZ-a evo imat evo imat ćete posao izabrati novog vođu stranke, **Radin, Furio (Nezavisni)** Kolega Zekanović sumnjam da će predsjednik Juncker se baviti zemljišnim knjigama našim, ali dobro, vi ste svoje rekli. Ovaj, imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Lenarta. Izvolite. Poštovani kolega Zekanović, neki partizani i danas otimaju zemljište i upisuju se na njega, ali mislim da se mi moramo riješiti partizana i ustaša, da moramo gledati zemljišne knjige kao nešto za budućnost na čemu ćemo razvijati i gospodarstvo i ovu državu. Veliki problem u zemljišnim knjigama koje su nesređene za poljoprivredu je i nemogućnost brisanja granica između čestica kada okrupnite svoje imanje tj. postoji mogućnost, no ta mogućnost košta jako puno i govorimo o usitnjenosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zemljišta koje imaju, a jednostavno država nije našla jeftini model da se te granice između čestica izbrišu i da pretvore u jednu veliku česticu. Zbog nesređenih knjiga mnoga poljoprivredna gospodarstva će imati velikih problema pogotovo ako su uzeli sredstva iz EU jer neće moći zadržati ekonomsku veličinu zbog toga što neće moć

ja ću vam samo, ja ću ponovit što vam je rekao poštovanom ministru, dakle postoji jedno naselje Zrin, koje je kompletno iseljeno i gdje su pobijene stotine i stotine ljudi Hrvata ni krivi, ni dužni jer nisu bili pripadnici niti jedne vojske. I danas se u to naselje, naselju žive stanovnici okolnih naselja koji su se uknjižili na imovinu tih ljudi. I onda vi imate uopće kuražu opravdavat tako nešto, ja meni to stvarno nije jasno, da vi danas u 21. stoljeću možete pljačku, krađu i ubojstva na neki način opravdavati. Dakle, ja sam bio iznimno jasan ovdje je jedna populacija, je jedna skupina istjera drugu skupinu,

Postoji Poslovnik, Poslovnik ima točke ja vas pitam koja je točka povrijeđena?/… reko sam, 238. reko sam kolega Reiner kolega Reiner vi ste se jako uznemirili time što je kolega Zekanović govorio o Junckeru i Plenkoviću, tako da niste slušali mene …/Upadica: Ne, nisam ja uopće./… a sad je povrijedio Poslovnik, prvo diže ton bez veze, drugo nitko ga nije ništa pitao, ne razumijem uopće o čemu priča. Gospodin Lenart je rekao da se ne bi trebali baviti prošlošću nego budućnošću, a kolega Zekanović i slični nas uporno drže u prošlosti. Da, dogodilo se i u Zrinu i u Boričevcu i u masa drugih, u masu drugih pa i evo u Jarmini od kolege Stevice Culeja to je bilo njemačko mjesto, dakle tu isto nitko nije postavljao pitanja i to bi trebalo postavit piranje što je s tim ljudima. Ja određujem o tome jel povrijeđen ili nije povrijeđen Poslovnik, vi ste ga povrijedili s time 24 sekunde ste duže govorili nego što ste smjeli, primjerice, nisam vas svejedno radi toga opomenuo i neću vas opomenuti, ali ste vi zapravo povrijedili Poslovnik. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa evo kolega Zekanović meni je drago da se svi slažemo s tim da da se treba raditi upravo na zemljišnim knjigama, da se trebaju postupci ubrzavati. Naime, obnova zemljišnih knjiga počela je davno u nekim, pogotovo u našem kraju gdje nedostaje sudskih savjetnika koji će provesti postupak do kraja i zaista evo apeliram na sve nas da ubuduće i kod plana i kod zahtjeva prema geodetskoj upravi, a isto tako i prema ministarstvu, da se fokusiramo na ono što treba raditi jer samo na taj način možemo ubrzati gospodarski razvoj. Tim više što je ta usitnjenost prevelika i onda se događa da se zemljišta ne mogu staviti u funkciju upravo radi toga. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Zekanovića. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovana kolegice. Naravno, kad je zakon dobar, treba ga podržati, tako i u ovom slučaju i svi uočavamo ovaj problem usitnjenosti i nesređenosti zemljišnih knjiga koji muči Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo, hrvatsko društvo i to je ono što treba riješiti. Ja ću ipak, evo, iskoristiti priliku da još jednom ponovim ove probleme koje sam ja uočio, za koje su mi javili ljudi s terena. Problem znači, Općinskog suda u Stonu, tih 8 općina, nešto se pokrenulo, ali i problem Zrina, evo, ja vas molim, stavite ga u fokus, pokušajte riješiti. Ima ljudi koji su stvarni vlasnici tog zemljišta, tih nekretnina i jako bi im značilo da budu makar evo ga, puno godina nakon što se to dogodilo obeštećeni za jedan golemi zločin koji se dogodio u tom naselju. Sad imamo završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista koju će imati poštovani zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Hvala lijepo. Evo ja bih za kraj, uvaženi ministre, kolegice i kolege, samo rekao da je zemljišne knjige su osnova, u biti glavna kočnica razvoja RH i ja sam u govoru i ime kluba i naveo sve te razloge, a ovdje bih samo još jednom ponovio. Ključno je što u tim knjigama se nije radilo godinama, da nije bilo za vrijeme Austrije, da nisu ljudi nešto napravili, ne bi danas imali, bili bi vjerojatno u tim područjima još uvijek u pećinama, ali vrlo malo se radilo kod tih knjiga, a kad je bio tuđin za vrijeme Austrije, Austrije, vladavine, tada su knjige rađene. Tako da trebamo se svi sagledati taj problem kao problem razvoja na cijelom području RH koji koči investicije, ja sam spomenuo problem aglomeracije u Sinju, Cetinskoj krajini, da zbog nedostatka ljudstva jednostavno jedan od problema je što se ne može upisati u knjige sve te čestice i to je kočnica da se počne taj projekat raditi i da 250 milijuna kuna se povuče sredstava koja su odobrena i koja su bitna. Međutim, imamo mi tu, ministre, brojne probleme koji se vežu uz ovo. Nama vlasništvo koje nije riješeno u jedinicama lokalne samouprave, a to će biti moj sljedeći zakon, ne plaća se pravo služnosti teleoperateri kao nije riješeno vlasništvo puteva kud ide lokalnih cesta i međutim tu u poljoprivredi nije tako. U poljoprivredi ste dali mogućnost da čije nije vlasništvo da se koristi i da se plaća naknada. Mislim, jednostavno svi zakoni koji, ja opet ću ponoviti da ovaj zakon donosi puno toga dobroga, da ne bi bilo moglo bolje, vjerojatno bi, znači proces se ubrzava, ima mogućnost ubrzano preko javnog bilježnika, ostale i stara način uknjižbe, znači imamo digitalizaciju, .../Govornik se ne razumije./... to je na papiru, a u stvarnosti nije tako. U stvarnosti je problem što nemamo ljudi za upis svih ovih vlast u zemljišne knjige. I to je ključni problem. Znači, ključni problem je ovoga i naravno, jedan od osnovnih problema je za to šta recimo, teleoperateri godinama imaju najveći dobit u RH, a ne plaćaju pravo služnosti jer jednostavno, kud ide njihova infrastruktura, nema vlasnika. Mi smo davali tada amandman ovdje, ja i kolega Grmoja gdje smo govorili da bude i to je čak prošlo i savjetovanje, da budu upravitelji nekretnina, ako je ako je lokalna cesta, a nije uknjižena na grad, lokalna je cesta i upravlja s njom grad ili općina, da se plaća općini ili gradu. I to je čak prošlo i savjetovanje, međutim u večernjim satima prije toga zakona sastaje se premijer Plenković i Tomašković, član upravo i to je izbrisano iz e-Savjetovanje. Zamislite, teleoperateri koji imaju najveću dobit u RH, nakon sastanka čelnika HT-a, njemačkih vlasnika, vjerojatno, ne znam, zbog čega je to napravljeno ili zbog dobrih odnosa sa Angelom Merkel, ali nije u interesu naroda, nije u interesu lokalnih samouprava, nije u interesu razvoja i nije u interesu pravičnosti i pravde. Pogodovali ste teleoperaterima. Stoga smatram da, ministre, bilo koji, kakav pomak, a ovdje ima pomaka, mi ćemo podržati ovo, klub će podržati jer ide na bolje, međutim, opet ću vam ponoviti. Vi u vašem sustavi imate viška ljudi, .../Govornik se ne razumije./... međutim na mjestima gdje treba biti ljudi kao što je katastar, rekao sam da samo 2 osobe u sinjskom, u ovome, na zemljišnim knjigama radilo se. Imamo 4, jedna je u Vrlici, jedna je bila na odmoru ili ne znam, bolovanju i naravno da će kočit projekt jer ne može se riješiti problem. Ja vas molim, još jednom u ime toga naroda i tih projekata i tih investicija zbog opstanka tih ljudi, ugasili ste Općinski sud u Sinju, u Cetinskoj krajini, koja je veća po broju stanovnika od Ličko-senjske županije, koja je veća od Međimurske županije teritorijalno + od Krke do Neretve u Dalmatinskoj zagori nema niti jedan općinski sud. I što vi mislite, .../Govornik se ne razumije./... Dalmatinskoj zagori? Oni rješavaju u priobalju koncesije, pare, novac, briga njih za onih kršom, briga njih za investicijama, dolje u Splitu, znači oduzeli ste nam pravo da sami odlučujemo o svojoj sudbini u Dalmatinskoj zagori i to nije i vi i vaš prethodnik g. Miljenić koji je ugasio taj općinski sud, oduzeli ste nam pravo da ljudi sami odlučuju o sudbini. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković, izvolite. Potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Prvo, želim svima zahvaliti na kvalitetnoj i dobroj raspravi vezano za prijedlog ovog zakona i ono što mislim da je nekako zajedničko izvući da postoji jedan konsenzus ovdje da je ovaj zakon jedan iskorak prema naprijed, prema boljem sustavu i drago mi je da koliko to vidim, da ćemo ga podržat. Jasno mi je da postoje problemi koje ovaj zakon možda ne može tako brzo razriješiti, koji su postojali i prije, jedan od temeljnih na koji su mnogi od vas ukazali jeste da za određena područja uopće niti nemamo zemljišnih knjiga i mi na tome radimo dali sve ovdje i konkretne rokove, neki su rekli da su oni malo optimistični, mi ćemo naravno pokušat učinit sve da te rokove ispoštujemo, znači tamo gdje nemamo nikakvih podataka, rekli smo da to bude 5 g. a ovi drugi gdje imamo polog dokumenata da to bude 3 g., mi ćemo zaista raditi na tome. Ono što se tiče ljudi, moram reć da mi u Hrvatskoj imamo negdje ukupno na razini svih zemljišno-knjižnih odjela, sudova, negdje oko 800, ponekad je to više, ponekad je to manje, ovlašteno zemljišno-knjižnih referenata koji donose odluke, koji donose rješenja i ako se negdje pokaže zapravo veliki disbalans u broju riješenih, neriješenih predmeta, mi možemo zapravo na tim područjima i pojačati vama odmah odgovor da ukoliko ovdje zaista imamo manji broj, nećemo sigurno biti uzrok da se nekakva sredstva iz EU ne povuku i to ćemo vrlo brzo ako treba pojačati ili dio predmeta preseliti drugdje. Ono što sam i sam rekao u uvodnom izlaganju, postoji nadalje veliki problem stvarnog stanja na terenu i upisanih stvarnih prava u zemljišnim knjigama. To je zapravo i nama jasno da neki koji su davno umrli, još se vode kao upisani ili neki koji su davno prodali a ovi koji su kupili, nisu se upisali pa nam je to stanje potpuno netočno. Mi ovdje nudimo jedan jako dobar instrument znači pojedinačni ispravni postupak u okviru kojega je te stvari potrebno riješiti. Tu teško država može napraviti jedan rez i ona promijenit to stanje jer pravo vlasništva je Ustavom zajamčena kategorija, tu se traži aktivnost znači i samog vlasnika koji pretendira tu situaciju popravi. Ovaj pojedinačni ispravni postupak, on baš nudi taj mehanizam da to bude brže jer u ovom zakonu, ona jedna nit koja se provlači kroz cijeli zakon je brže, brže i brže. Cijeli niz ovih općina o kojima smo govorili da nemamo knjige, Boričevac je bio, ona je otvorena jer sad imamo, u Dubrovniku se u ovom trenutku radi na osnivanju 6 zemljišnih knjiga čak, tako da radi se, međutim to su postupci koji imaju svoje procese i koji imaju svoj tijek. Neke nepravde iz povijesti, ne možemo ovim zakonom o zemljišnim knjigama razrješavat, postoje neki drugi zakoni temeljem kojih se takve stvari i mogu napraviti tako da ja mislim da ovaj zakon nudi zaista veliki iskorak u odnosu na ono što imamo, bilo je riječi oko i katastra i zemljišnih knjiga. Katastar je zasebna institucija koja vodi brigu zapravo više o tehničkim tehničkim karakteristikama pojedine čestice a zemljišne knjige, to su odjeli na sudu koji vodi brigu zapravo o vlasništvu, o stvarnim pravim, o služnostima, suvlasništvu, o pravu građenja, to se upisuje u zemljišne knjige, međutim, mi smo tijekom svih tih godina napravili jednu bazu zajedničkih podataka i za katastar i za zemljišne knjige, tako da sada i kad se dobiju u principu zemljišno-knjižni izvadak, on sadržava i one podatke koje vodi katastar. Puno toga je učinjeno ali puno toga još zapravo ima za napraviti i ono što mogu reć, evo iz ove rasprave, ovo što je posebno ukazano i za Zrin i za sve to, posebno ćemo analizirat ovdje zaista ne smijemo dozvoliti da neki EU projekt nam padne, da ne povučemo novce i da bude razlog neriješeno stanje. Sve ono što je do nas, do zemljišnih knjiga, do rasporeda ljudi kojih imamo, mi ćemo sve učiniti. Hvala vam lijepo još jednom na ovoj raspravi,

mi iz HSS-a i ja osobno se naravno slažemo s vama da i ovaj zakon je alat za sređivanje zemljišnih knjiga i da su sređene zemljišne knjige preduvjet za kvalitetne projekte i za gospodarski rast i razvoj i razvoj poljoprivrede u konačnici što mi svi priželjkujemo. Da bi bilo sređeno stanje, građani moraju biti motivirani da to rade, nekim aktivnostima i aktima smo to omogućili, proveli su postupke legalizacije i sad kad zatraže dokument da su to odradili, izdaje se jedan akt ako je pet suvlasnika, moraju pet puta platiti administrativnu pristojbu. Mislim da je to prevelik trošak za naše građane, da je to loše u pravilniku koji to određuje a to morate mijenjati jer cilj je valjda da građani imaju legalizirano stanje, da imamo čisto stanje a onda kad se izdaje jedno rješenje, jedan akt, zašto pet puta plaćati administrativnu pristojbu, mislim da moramo rasteretiti naše građane tog troška, hvala lijepa. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Pokušavamo doista i pojednostaviti i pojeftiniti postupak i to je sve jedna nit koja ide kroz ovaj zakon, sve što možemo jednostavnije napravit ćemo jednostavnije i nakon što ovaj zakon stupi na snagu, tada ćemo napraviti reviziju određenih pravilnika pa ćemo i ovo raspraviti.

ključni je problem šta nedostaje ljudstvo, to sam vam govorio, vi niste upozorili, sve promjene zakonu koje idu na pozitivno a ima ih i bilo bi nekorektno i nepošteno reći da nema pozitivnih promjena, koje će ubrzati ono ono što je najbitnije upise u zemljišne knjige ali ključni problem je nedostatak ljudi gdje ih treba biti a to je u odjelima gdje se ovaj knjižni, gdje se upisi vrše u zemljišne knjige. To je ogroman problem. Ponavljam, u Dalmatinskoj zagori to je ključni problem i to je jedna od kočnica razvoja jer nema tko upisati i mogućnost propadanja brojnih projekata. I zato još vas jednom upozoravam, u dobroj mjeri vratite općinske sudove u Dalmatinskoj zagori koja je zaboravljena, to je vapaj. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Zekanovića. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani ministre, evo čak i ne tražim odgovor, samo ću vam poručiti nemojte zaboraviti Zrin. Hvala.